i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovi zakonski prijedlozi rasprave po hitnom postupku. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje i amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave temeljem članka 197. Poslovnika

sljedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani kolega Alen Prelec, izvolite.

i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovi zakonski prijedlozi rasprave po hitnom postupku. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje i amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave temeljem članka 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Molim predstavnike predlagatelja, poštovanog gospodina državnog tajnika Ministarstva poljoprivrede, Tugomira Majdaka da nam da dodatno obrazloženje prijedloga ovih zakona. Izvolite gospodin Majdak. Hvala, podnosi izmjene i dopune ukupno 12 posebnih zakona iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede čije se donošenje predlaže radi provede Nacionalnog programa reformi za 2018. godinu kojim su utvrđene mjere za jačanje konkurentnosti gospodarstva te unapređenje poslovnog okruženja, konkretno mjere 4.1 odnosno 4.1.1. te s time u vezi mjera 1.1.5. objedinjavanje gospodarskih inspekcija kao temelj za učinkovitije obavljanje inspekcijskih poslova u konkretnom slučaju inspekcijskih nadzora koji se obavljaju u Ministarstvu poljoprivrede. Usklađenjem predmetnih zakona sa Zakonom o Državnom inspektoratu uređuje se odredbe vezano uz inspekcijski nadzor nad provedbom ovih zakona budući da inspekcijske poslove poljoprivrede, veterinarske, lovne, šumarske i fitosanitarne inspektore Ministarstva poljoprivrede od 1. travnja 2019. godine preuzima Državni inspektorat. Izmjenama Zakona o informiranju potrošača o hrani nadležno tijelo za provedbu zakona ostaje Ministarstvo poljoprivrede, a službene kontrole nad provedbom zakona provodit će poljoprivredni, sanitarni, veterinarski inspektori Državnog inspektorata odnosno ribarski inspektori Ministarstva poljoprivrede. Također uređuju se odredbe vezane uz nadležnost nad provedbom službenih kontrola, koje proizlaze iz Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje o zdravlju i dobrobiti životinja budući da poslove službenih kontrola te veterinarske i sanitarne inspektore Ministarstva poljoprivrede odnosno Ministarstva zdravstva od 1. travnja 2019. godine preuzima Državni inspektorat. Dosadašnji poslovi službenih kontrola ribarska inspekcija temeljem zakona i dalje ostaju u Ministarstvu poljoprivrede. Višegodišnji plan službenih kontrola izrađuje Ministarstvo poljoprivrede. U skladu s člankom 204. stavka 1. Poslovnika Hrvatskog sabora predloženo je donošenje ovih zakona po hitnom postupku u cilju izbjegavanja pojave pravnih praznina u postupanju inspekcijskih službi u sklopu Državnog inspektorata od 1. travnja 2019. godine kao i svrhu osiguravanja pravilnog, učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja državne uprave u upravnim područjima koje je Državni inspektorat preuzeo od pojedinih središnjih tijela državne uprave. Za provedbu ovih zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstava u Državnom proračunu RH. Hvala na pozornosti. Zahvaljujem gospodinu državnom tajniku, imamo replike, poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo, ovo je u biti usklađivanje zakona tj. pod isti inspektorat, kontrole tijela, pa evo ovdje imamo izmjene Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje, tada je bio isto inspektorat ujedinjeni, nisu bili razdvojeni u vrijeme kada je pomelo se bilo na skladište, koja su bila u Đakovu, čini mi se, uskladištena, tone i tone su tada, 9000 kamiona je pometeno, pa bi ja evo molio da pripazite vi jel ja ne znam koji će bit sad vaš odnos sa tim Inspektoratom koji je donesen lex Mikulić, koji je donesen da bi, kako ćete vi to sad kontrolirat, da će se isto se dogodit da se pometu svi ambari, kompletno skladište 9000 vozila žita je nestalo za vrijeme Inspektorata koji je bio jedinstven. Koja će biti vaša sada suradnja i na koji način ćete vi kontrolirati da se to ne dogodi, da se pometu

potpredsjedniče HS. g. Državni tajniče, nadležno tijelo za hranu sukladno svim promjenama zakonama ostaje i dalje Ministarstvo poljoprivrede. Sukladno tome predviđam da Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravstva mogu prenijeti zadaće kontrolnim tijelima u sustavu službenih kontrola hrane, svako ministarstvo onda sukladno tome svoje kontrolno tijelo kontrolira odnosno nadzire. Sad mene zanima, dakle, u postupak donošenja višegodišnjeg plana službenih kontrola sukladno visini rizika uključuje se Inspektorat, pa me zanima tko kontrolira odnosno nadzire rad nad kontrolnim tijelima koja sudjeluju u kontroli hrane, Inspektorat ili Ministarstvo poljoprivrede odnosno Ministarstvo zdravstva? Kraljičak, izvolite. **Kraljičak, Željko** Hvala na pitanju. Što se tiče nadzora službenih kontrola nad kontrolnim tijelima provodit će Državni inspektorat, a upravni nadzor nad ugovorom kojim ćemo davati javne ovlasti kontrolnim tijelima, provodit će Ministarstvo poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede organizira, a Državni inspektorat provodi službene kontrole. hvala lijepo. Otvaram raspravu, u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Josip Križanić, izvolite. poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane gospodo državni tajnici sa suradnicama srdačno vas pozdravljam, kolegice i kolege, ovim setom poljoprivrednih zakona provodi se odluka Vlade iz 2.8.2018.g. za funkcionalnim spajanjem agencija i smanjivanjem agencija, zavoda, te drugih ustanova sa javnim ovlastima, a sve to u direktnoj vezi sa osnivanjem Državnog inspektorata, te prelazak svih inspekcija, osim ribarske u jedinstveno inspekcijsko tijelo Državni inspektorat. Cilj je racionalizacija broja ljudi, ali i smanjivanje troškova ovih pravnih osoba. Financijsko rasterećivanje proračuna će se tek vidjeti, ali sigurno je da spojene poljoprivredne agencije neće više imati ravnatelje, vozače, tajnice i prateće osobe. Naravno da se nadamo da je ovo prvi korak i početak ozbiljnog smanjenja ukupnog broja službenika, a ne samo prelazak javnih službenika u državne službenike. Izmjene i dopune ovih zakona iz Ministarstva poljoprivrede o kojima danas raspravljamo direktna su posljedica promjena koje donosi spajanje poljoprivrednih agencija i zavoda i njihovo involviranje i usklađivanje sa poslovima inspekcija Državnog inspektorata. Radi se o prilagodbi, te izmjenama i dopunama Zakona o izmjenama Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje, izmjeni Zakona o duhanu, izmjeni i dopuni Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla, Zakon o izmjenama Zakona o provedbi uredbe o gnojivima, o izmjeni Zakona o provedbi uredbe o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, o izmjeni Zakona o informiranju potrošača o hrani, o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti životinja, o provedbi Uredbe EU o zaštiti životinja, o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, šumskom reprodukcijskom materijalu, Zakon o lovstvu i Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje i zdravlju i dobrobiti životinja. U svim navedenim zakonima dolazi do promjena u ustroju djelokruga poslova, a posebice inspekcijskog nadzora koji prelaze u Državni inspektorat. Agencija za poljoprivredu i hranu će obavljati i poslove zaštite poljoprivrednog zemljišta, kao i praćenje poljoprivrednog zemljišta kao referentni laboratorij, te kao stručne institucije pratiti procjenu rizika potrošača vezano uz ostatke pesticida. Što se tiče Zakona o informiranju potrošača o hrani, nadležno tijelo za provedbu ovog za provedbu ovog tijela je Ministarstvo poljoprivrede, daje se ovlast ministru poljoprivrede za provedbu delegiranih poslova od strane Europske komisije, te ovlašten pravilnikom ili naredbom urediti pitanje nužno za provedbu ovog zakona. Kod provedbe Uredbe EU o zaštiti životinja, Inspektorat preuzima kontrolu nad odmorištima za životinje, a troškove nastale kao posljedice inspekcijskog nadzora nad pošiljkom životinja u odmorištu snosi prevoznik. Državni inspektorat provodi postupak odobravanja vozila ili plovila za prijevoz životinja, kao i u postupak uklanjanja istih. Dopunjene su i nadležnosti šumarskog inspektora, te izvršeno usklađivanje naziva nadležnog tijela državne uprave u postupanju fito sanitarnih inspektora, u izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu. Izmijenjenim Zakonom o službenim kontrolama o hrani i hrani za životinje propisuje se obvezna suradnja Državnog inspektorata sa nadležnim tijelima za hranu Ministarstva poljoprivrede vezano uz djelokrug rada nad službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani hrani za životinje, te zdravlju i dobrobiti životinja. Sukladno tome, predviđeno je da Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravstva mogu prenijeti određene zadaće kontrolnim tijelima u sustavu služenih kontrola, te svako ministarstvo, za svoje konto tijelo organizira i nadzor istih. U postupak donošenja višegodišnjeg plana službenih kontrola, sukladno visini rizika, koji izrađuje nadležno tijelo uključuje se Državni inspektorat. Držani inspektorat u provedbi službenih kontrola na granici surađuje sa carinskoj upravo sukladno članku 69. Zakona o veterinarstvu. Zaključno, set zakona o spajanju Agenciji u poljoprivredi, kao i zakona vezanih uz prelazak svih inspekcija, osim ribarsko državni inspektorat, ima za cilj suordinaciju i vertikalu u sustavu donošenje odluka, te veću funkcionalnost i efikasnost u Ministarstvu poljoprivrede s jedne strane te u inspektoratu s druge strane. ne razumije./… bi trebao biti racionalniji i jeftiniji. Klub HDZ-a će sve ove zakone podržati. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi, sljedeća raspravu ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite, kolega Bunjac.

Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovane državna tajnice sa suradnicima, između ostaloga, danas raspravljamo o deklariranju hrane, se u Hrvatskoj, samo o kojoj se u Hrvatskoj samo formalno govori, a hrana se vrlo slabo ili nikako označava. Oni koji su prisustvovali svojedobno sjednici, zajedničkoj Odbora za zdravstvo i Odbora za poljoprivredu, mogli su između ostaloga čuti, da je hrana glavni uzrok povećanih stopa bolesti u Hrvatskoj, pa čak na neki način i povećane smrtnosti, jer vidimo da se u Hrvatskoj, nažalost, u posljednje vrijeme, očekivana životna dob smanjila, što je vrlo žalosno jer vidimo s druge strane da se u državama EU, očekivana životna dob produžila. I sasvim je jasno da, tu situaciju moramo povezati sa hranom koju jedemo, odnosno, sa hranom koju jedemo, a ne znamo kojega je porijekla. Pitanje je vrlo važno istaknuti problem GMO-a, od kojeg je Hrvatska navodno slobodna, a imamo sasvim relevantne informacije, da preko 1000 namjernica koje jedemo, odnosno, koje su nam dostupne, sadrži GMO. To je vrlo važna informacija iz razloga jer za GMO, nisu napravljena, nikakva dugoročna istraživanja, odnosno, napravljena su istraživanja što se dešava s ljudima ili životinjama koje konzumiraju GMO par tjedana ili par mjeseci, međutim, ne zna se što se dešava, ukoliko se takva hrana konzumira godinama ili desetljećima. Inspekcija Croatia kontrola, utvrdila je prije par godina, da je za ljudsku hranu, 12% namjernica, znači sadržava GMO, dok stočna hrana koja se koristi u Hrvatskoj, je čak, 90% GMO-a i ona se u pravilu uvozi preko luke Kopar, prije svega, kukuruz i soja. Važno je napomenuti da je iza proizvodnje, GMO hrane stoji najveća tvrtka imenom Monsatno, koja je izvorno bila proizvođač bojnih otrova. Osobito je poznat slučaj kada je tvrtka Monsanto proizvodila bojne otrove za rad u Vijetnamu, koje dakle, uništavalo kompletne šume i sav okoliš, kako bi vojne postrojbe SAD-a mogle lakše identificirati pobunjenike. Između ostaloga tvrtka Monsanto je proizvodila insekticid DDT, koji je bio zabranjen '70. godina i brojne druge otrove koji su u međuvremenu zabranjeni, ali nažalost, GMO još nije zabranjen. Između ostalog, tvrtka Monsanto je poznata po zelenaškim ugovorima, koji su samo u Indiji skrivili smrt više od 300 tisuća indijskih farmera, koji su morali počiniti samoubojstvo, jer je to bio jedini način da se taj ugovor raskine. Statistike govore, da se u Indiji u vrijeme Monsantovih ugovora, dešavalo jedno samoubojstvo svakih 30 minuta i čak su onda u Indiji nastale u tim poljoprivrednim područjima posebne tzv. zone samoubojstva. Na kraju je u Indiji došlo do pobune, samih poljoprivrednika, prije svega u pokrajini Bihar, koja je u potpunosti odbacila bilo kakvo umjetno sjemen vratili su se autohtonom izvornom sjemenu, počeli proizvoditi hranu isključivo organski i što je najbitnije, na kraju su dokazali, da s takvom hranom, suprotno GMO hrani, imaju duplo veće prinosi, što je najbitnije troškovi su im puno jeftiniji a o utjecaju na zdravlje i prirodu bolje ne govoriti. Uspjeh u indijskih farmera, između ostalog, svjedočio je dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju, Josef Stiglic koji je dakle, o tome i izvijestio znanstvenu javnost, a vrlo je zanimljivo da su se angažirali i pojedini političari u tom problemu, pa je čak i svojedobno i britanski prestolonasljednik Charls izjavio da se u Indiji dogodio, citiram GMO genocid. Znači Indija se od 2017. godine vratila organskom sjemenu, GMO sjeme, GMO hrana je izbačena iz Indije, ali nažalost, nije još uvijek izbačena iz Hrvatske. Osim što Monsatno proizvodi GMO sjeme i što je dakle, skrivio smrt stotina i stotina tisuća ljudi, bilo u ratovima, bilo kroz zelenaške ugovore, Monsanto proizvodi i herbicid glifosat, za koji se prošle godine, konačno potvrdilo ono što smo mi u Živom zidu odavno i govorili a to je da glifosati uzrokuju rak. Znači imamo prošle godine iz ljeta, presudu seljaku SAD-a kojemu Monsanto mora isplatiti 300 milijuna dolara ne samo zato što je on dobio rak koristeći glifosate nego zato što su oni znali da glifosat uzrokuje rak a ipak su taj proizvod prodavali. Znači oni su svjesno učinili zlo i zbog toga je izrečena tako visoka presuda. U Hrvatskoj opet s druge strane imamo situaciju da je ministar Tolušić dopustio upotrebu glifosata sve do 2023. godine a tu je najpoznatiji proizvod cidokor herbicid koji se masovno koristi u maslinicima, vinogradima i voćnjacima. S te strane, ja bih zapitao ne samo saborske zastupnike nego i sve hrvatske građane što jedemo, što jedemo i kakvog smo zdravlja, kakve smo energije. Upitao bih ministra Tolušića i ovdje nadležne predstavnike ministarstva zašto ne provedete zakon iz 2005. godine, znači star 14 godina da se na hrani mora označavati da da li ima GMO-a ili nema. Zašto ne provedete znači Zakon koji je već na snazi? Kako je moguće da su sve ne samo zemlje EU nego čak i zemlje koje nisu u EU poput Srbije već odavno označile takvu hranu a jedino je mi nismo označili? Da li samo zbog izjave svojedobno ministra zdravstva da deklariranje GMO hrane ugrožava profit korporacija. Da li je vaš zadatak provoditi zakone RH, brinuti o zdravlju hrvatskih građana ili brinuti o profitu korporacije? Prema vašem ponašanju očito je ovo drugo. Ja bih podsjetio da osim što se tiče GMO-a se u mnogim zemljama svijeta hrana deklarira i na različite druge načine, na hrani možete pročitati da li sadrži konzervanse, da li sadrži aditive, da li sadrži boje itd.. Recimo osobita je opasnost u tzv. konzerviranoj hrani koja često sadrži kontroverznu kemikaliju bisfenol koja nije deklarirana, ona bi također trebala biti deklarirana i ljudi bi morali dakle se informirati o tome što to konkretno znači za njihovo zdravlje. u Hrvatskoj imamo situaciju da se mnoga hrana lažno deklarira kao zdrava recimo bez šećera, a istovremeno se u tu hranu stavlja aspartam koji je 200 puta slađi od šećera i koji izaziva ozbiljne zdravstvene tegobe. Isto tako za onu hranu na kojoj piše da nema masnoća stavljaju se zamjenske masnoće koje su puno opasnije od prirodnih masnoća. To bi sve dakle Ministarstvo poljoprivrede trebalo na neki način urediti. Što se tiče aditiva hrvatski građani bi morali znati da godišnje u hrani prosječno pojedemo oko 7kg aditiva. Znači pojedemo jednu punu vrećicu aditiva. Normalno da tu količinu aditiva pojedemo u jednom danu da bi umrli, ali kada se ona eto rasporedi na 365 dana onda ne umremo istog trenutka ali je vrlo lako moguće da smo si skratili život. Svi ti aditivi prikriveni su na način da se deklaracije pišu tako malim slovima da se ne mogu vidjeti čak niti zdravim okom a kamoli a posebno ne uz pomoć naočala i ljudi koji imaju slabiji vid i skrivaju se slovima E i brojkom koja ide uz to slovo E pa onda vi vidite da se u nekoj hrani nalazi aditiv E316 ili E524 ali to ne znate što konkretno znači. Znači Ministarstvo poljoprivrede moralo bi informirati ljude o tim aditivima. Također onoliko koliko sam vidio na policama u stranim trgovinama često je hrana označena na to da li sadrži antibiotike ili ne sadrži. U Hrvatskoj o tome nema čak niti spomena. Znači danas je, idemo reći to tako trend da poljoprivrednici daju životinjama antibiotike. I sve statistike pokazuju da se danas oko 2 trećine antibiotika troši za prehranu životinja. Znači puno manje ljudi koristi antibiotike nego životinja. A što je najgore od svega antibiotici se daju zdravim životinjama, znači ne bolesnim nego zdravim, ne iz razloga da bi se spriječile bolesti nego zato što uz pomoć antibiotika životinje dobivaju brže na težini. Zahvaljujući upravo toj pretjeranoj upotrebi antibiotika danas se razvijaju bakterije otporne na antibiotike što ima i indirektno utjecaj na ljudsko ljudsko zdravlje. Prošle godine je Svjetska zdravstvena organizacija pozvala stočare da antibiotike više uopće ne daju životinjama. Što je Ministarstvo poljoprivrede poduzelo po tom pitanju? Apsolutno n išta. I onda normalno zbog toga dolaze ozbiljne posljedice. Evo ja sam više puta pisao ministru Kujundžiću i dobio sam sljedeće podatke, između ostaloga u Hrvatskoj stopa raka raste iz godine u godinu. Znači nemamo doslovce ni jednu jedinu godinu da bi stopa raka pala barem privremeno, nego svake godine imamo sve više i više umrlih. Hrvatska je trenutno u svijetu 6.-ta država po stopi smrtnosti od raka a nema čak niti dokument koji se zove nacionalna strategija borbe protiv raka. Također prema službenim podacima Ministarstva zdravstva u zadnjih 10 godina neplodnost se povećala za 43% kod žena. Otkuda dolazi ta neplodnost? Imamo li pravo sumnjati da je u pravo GMO uzrok te neplodnosti? Zašto je danas oko 17-20% parova u Hrvatskoj, neplodno odnosno, ne može imati djece? Ima li i to utjecaja na tu demografsku katastrofu, koju cijelo vrijeme govorim. Imamo npr. službenu studiju, napravljeno na danskim farmama svinja, gdje se promatralo dakle, 30 tisuća svinja, od kojih su pola jele GMO hranu, a druga polovica je jela organsku hranu. I primijećeno je dakle, da ove životinje, odnosno, svinje, koje su jele GMO hranu, imaju daleko, daleko manje potomstva, nego što imaju životinje, koje su jele organsku hranu. Ne samo da imaju daleko manje potomstva, nego im je bio i bitno smanjen životni vijek, između ostalog su imali 3 puta više zdravstvenih problema, nego životinje koje su jele organsku hranu. Također prema službenim podacima, koje smo dobili od Ministarstva zdravstva, broj autista se u Hrvatskoj povećaju u 21. st. za čak 5 puta. Ponovno možemo postaviti pitanje, koji je razlog tome i na koncu konca, koliko te bolesti ukupno utječu na zdravlje stanovništva pa i na smrtnost. Postoji tendencija vrlo ozbiljna, da će uskoro, recimo oboljeli od raka, preskočiti broj oboljelih od kardiovaskularnih bolesti, odnosno, to će postiti glavna uzrok smrtnosti, dakle, bolest koja do prije nekih 50 ili najviše 100 g. u Hrvatskoj, uopće nije postojala. Toliko za sada, ostatak ću reći u svojoj pojedinačnoj raspravi. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Bunjcu, prelazimo na sljedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani kolega Alen Prelec, izvolite. Hvala poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče sa suradnicima, evo imamo pred sobom ovih 12 objedinjenih točaka i ja sam na Odboru za poljoprivredu bio za i mi ćemo u SDP-u biti za sve ove prijedloge zakona. Mislim da idu u dobrom smjeru što se tiče ovoga, ali ovo je sada i prilika da govorimo o općenitim stvarima, kao što se evo, kolega Bulj govori o općenitim stvarima, kao što je govorio i kolega Bunjac, sada, o nekim problemima u poljoprivredi, pa ću i ja reći o nekim stvarima, koje bi iskoristio ovu priliku, kada govorimo o poljoprivredi i sve ono što je vezano uz poljoprivredu, što dajemo prijedloge i što mislimo da nije dobro. Točka 1. ovog prijedloga Zakona, je prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o skladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje. E sada tu je prilika da malo progovorio o primjeni kanabisa u medicinske svrhe. Ja ću neke stvari ovdje čitati, a neke ću govoriti iz glave, čisto da evo, dam javnosti ali i svim ovdje prisutnima, koji slušaju, malo dojam o toj problematici. Naime, Luksetiću, gospodinu Luksetiću, a znamo svi tko je gospodin Luksetić, koji boluje od multipleskleroze, krajem siječnja, potvrđena je prvostupanjska presuda, kojem je osuđen na 2 g. bezuvjetnog zatvora zbog ilegalne proizvodnje marihuane radi prodaje, iako je u svojoj obrani, gospodin Luksetić tvrdio da je marihuanu uzgajao zbog proizvodnje kanabisova ulja, koja ublažava simptome te teške bolesti. Njegov odvjetnik je nakon toga, nedugo, rekao, citiram, nije mu dobro, od kada se liječi, stanje mu se pogoršalo, ali za to nitko neće odgovarati. Slijed, idemo dalje, jutros sam potpisala pomilovanje Huanitu Luksetiću i poslali smo svu dokumentaciju u Ministarstvo pravosuđa, koje treba izvijestiti gospodina Luksetića, odnosno, njegovog pravnog zastupnika, o tom pomilovanju. Rekla je predsjednica Grabar Kitarović u intervjuu Hrvatskom radiju u emisiji. Pa evo, sada ja sam išao ovim slijedom i smatram da ovo apsolutno nema nikakve logike. Prvo čovjeka sudimo, pa mu onemogućimo da koristi i dalje ulje za svoje liječenje, a znamo što znači izgubiti zdravlje, ne daj Bože da netko od nas to prođe, da li djeca, obitelj ili bilo tko u obitelji, a onda evo, tom istom Luksetiću, zabranimo korištenje, pritvorimo ga, a onda dođe pomilovanje od predsjednice, ono donosimo zakone, pa ih onda kršimo, pa onda ide predsjednica koja sve to pomiluje. Ja stvarno ne vidim više koja je smisao svega toga skupa. Mi već dugo godina govorimo i tražimo da se napravi jedna prava rasprava o kanabisu u medicinske svrhe, odnosno primjene kanabise u medicinske svrhe, međutim, ništa se ne događa. Do sada je bilo, vezano uz ovu temu, priče, evo bojimo se legalizirati kanabis, zbog zloupotrebe. Jasno da treba biti opravdana sumnja i bojazan zbog zloupotrebe, međutim, ja ću vam sada reći, ima jedna dobra poslovica, u skandinavskim zemljama, mislim da to u Švedskoj kažu, bolje da su nam 3 kriminalca na slobodi, nego jedan nevin u zatvoru. A ja ću reći u ovom slučaju, bolje da evo, jedan Luksetić ili sličan njemu bude ozdravio i olakšali mu bolovi, što se tiče upotrebe ovog ulja, da imamo i 3 oni koji će to zloup9otrebljavati. To je moje mišljenje i za to ću se založiti i mi u SDP-u se upravo za to zalažemo. Ako postoji ikakva mogućnost da pomognemo oboljelim ljudima, ajmo to učiniti. A da to nisu samo prazne riječi, ja ću vam pročitati neke stvari koje iz ispovijesti ljudi koji su se liječili, evo ispovijest, jednog Zagrepčanina. Naravno da ulje od kanabisa, nitko ne kupuje u apoteci, proizvodimo ga sami i to je jeftinije. Nisam nikada koristio kapi na bazi medicinskog kanabisa iz ljekarni. Više je razloga za to, prvo treba vam bijeli recept, kojeg je teško dobiti, liječnici baš nisu vični prepisivati te pripravke, a kao drugo, mjesečnu dozu bi trebao platiti oko 3000 kuna što je apsolutno previše za moj standard i ne pada mi na pamet to trošiti. Dal' mu pada ili ne pada, ali mogu suosjećat s njim s kakvim problemima se nalazi. Nastale pripravke na bazi kanabisa, nažalost, bolesni su osuđeni na crno tržište. evo u zadnje 2 g. ministar Kujundžić nije imao potrebu sazvati povjerenstvo za medicinski kanabis što je njegovo diskrecijsko pravo. U te je 2 g. došlo do novih znanstvenih medicinskih spoznaja a djelovanju kanabinoida i povjerenstvu je onemogućeno da evoluira rezultate primjene postojećih regulativa i napravi korekciju da bi lijek bio dostupan oboljelima. Posljedica je da su pacijentima u Hrvatskoj preparati kanabisa nedostupni jer je cijena previsoka, do recepta se teško dolazi, konkurencije nema jer je uvoznik jedino Imunološki zavod, dva dostupna pripravka ne zadovoljavaju pacijente a indikacije nisu proširene u skladu sa novim znanstvenim spoznajama. Pa evo, to je jedna tema od ovih 12 koje ovdje imamo pa vas molim u ime svih onih koji su oboljeli a to je naš prijedlog, da stvarno svi zajedno sjednemo i vidimo što možemo učiniti vezano uz ovu problematiku odnosno primjenu kanabisa u medicinske svrhe. Evo još ću neke teme ovdje konkretizirati i aktualizirati vezano uz poljoprivredu pošto je ovo svih 12 tema o kojima govorimo, a to je općenito o hrvatskoj poljoprivredi. Hrvatska poljoprivreda je na svom povijesnom minimumu, posebno se to odnosi na stočarstvo i mljekarstvo a aktualna Vlada donosi zakone koji se ne provode a najnoviji slučaj provedbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu pokazao je kako ovakav način vođenja poljoprivredne politike ne vodi Od tri obroka u Hrvatskoj, dva su iz uvoza, ponovit ću ovo. Od tri obroka u Hrvatskoj, dva su iz uvoza. A iako smo uložili ogromne novce preko 1 milijarde eura samo kroz SAPARD IPARD a po mojim podacima, 35 milijardi kuna je uloženo u poljoprivredu kroz razne poticaje, možda malo više, možda malo manje, kakav imamo učinak? Iako smo uložili ogromne novce, kroz programe ruralnog razvoja, proizvodnja nam je manja za 40% u odnosu od prije, za 5 milijardi kuna u odnosu na prije 10 godina. 5 milijardi kuna u odnosnu na prije 10 godina. Postali smo zemlja ovisna o uvozu hrane i pitanje je što bi nam se moglo dogoditi da dođe do velikih globalnih poremećaja. 3 g. izgubili smo proizvodnju od oko 100 milijuna litara mlijeka i samodostatnost nam je među najnižima u EU-u. Hrvatskoj nedostaje jasna strategija koja će reći što želimo i možemo i trebamo proizvoditi. Ona treba biti temelj nakon čega će se donositi zakoni koji će pratiti takvu jasnu strategiju. Ja imam jedan primjer a vezan je uz ovih 100 milijuna litara manje mlijeka kojeg proizvodimo u zadnje vrijeme a to sam aktualizirao i na Odboru za poljoprivredu, naime postoji u požeškom kraju jedna zadruga koja evo, pokušava se dić, dić na noge, o njoj ovisi 40 zaposlenih i preko 60 kooperanata, imaju problema dobivanje, treba im kredit 2 milijuna, slušate, 2 milijuna kuna da bi spasili 40 radnih mjesta i 60 kooperanata. I tih 2 milijuna kuna ne može dobiti jer jasno, HBOR im kaže nemaju dobru bilancu. Ispada da u Hrvatskoj možeš dobiti kredit ako imaš dobru bilancu i hrpu novaca na računu. Ali kredit za takve ljude i ne treba. Ljudi takvi ne trebaju. Takve zadruge ne trebaju kredite. Ja sad apeliram evo na vas poštovani državni tajniče, da stvarno upotrijebite svo svoje znanje, umijeće, vrijeme i vi i ministar da pomognemo tim proizvođačima, evo konkretno ja ću reći koja je zadruga u pitanju i molim vas da primijetite ljude, to su konkretne stvari, ovdje donosimo zakone a zakoni evo ga, ne znače ništa za naše neke naše poljoprivrednike. Govorim o 2 milijuna kuna koji bi spasilo zadrugare, njih 40 zaposlenih i 60 kooperanata a potrošili smo 35 milijardi kuna u poljoprivredu kroz razne poticaje. Ajmo ljudi se trgnut, donosimo zakone, konkretno prijedloge, konkretne pomoći odbijamo, zato što HBOR je rekao nemaju dobru bilancu. To su konkretni problemi u poljoprivredi, time se trebamo svi skupa založiti da to riješimo, molim evo, sve vas ovdje koji ste prisutni da konkretne ljude primite i dok sa saslušamo, da vidimo kako im pomoći. Antun Laszlo, član stručnog savjeta kaže udruge, zatraži je da izvrši revizija raspodjela državnog zemljišta jer se različiti zakoni provode od daleke 1993. g. kada je provedena nakaradna privatizacija poljoprivrednih kombinata. Svaki ministar i svaka vlada ima neku svoju ideju i svoju viziju kako dijeliti državnu zemlju no i naše poljoprivredne proizvode koji ništa no vidljivo je da niti jedna reforma nije bila dobra. Sela su nam prazna, mladi ljudi odlaze a mi se i dalje vrtimo u krug, istaknuo je Laszlo. I kad je gospodin kolega govorio o tome kako treba slušati ljude koji stvarno se bave proizvodnjom, evo ovo je čovjek koji govori stvarno o proizvodnji i problemima. Gospodin Laszlo, mislim da bi njega trebali uvažavati u svemu tome skupa. Sve ovo što se do sada što se privatiziralo i radilo sa državnom zemljom je nakaradno. Postoje određeni pisani dokazi kako je još prije nagodbe koja je postignuta oko Agrokora, napravi posebna tvrtka na koju je izvršen prijenos prava zakupa zemljišta za pojedine tvrtke iz sustava Agrokor. Pravo zakupa prebačeno je na tvrtku .../Govornik se ne razumije./... kakav je to naziv hrvatski, koja je osnovana u lipnju prošle godine. Ovo su konkretne stvari. Zbog čega su nam poljoprivrednici nezadovoljni? Zbog čega nam poljoprivreda nazaduje? A mi pišemo zakone, dobri su zakoni, 12 ih ovdje imamo u kompletu. A da li smo konkretno napravili nešto da bi ovakve stvari onemogućili, da bi bila pravedna raspodjela zemlje, da bi pomogli konkretnim poljoprivrednicima? Mislim da vrlo malo. Dalje. Hrvatska ima na raspolaganju do 2020. godine 2,4 milijarde eura za ruralni razvoj, a to su sredstva namijenjena za unaprjeđenje poslovanja gospodarstva, za izradu infrastrukture i nabavu mehanizacije. A onda uz sve to skupa imamo statistiku koja kaže. Hrvatska je po iskorištenosti EU strukturnih investicijskih fondova 2. najgora članica EU. Do kraja Do kraja 2018. ugovoreno je 57,54%, a isplaćeno je 21,54%, odnosno 1,98 milijardi eura. Novci su nam nadohvat ruke, a mi ih ne koristimo. Ministarstvu poljoprivrede i svim agencijama je dužnost da pomognu poljoprivrednicima da što više novaca povuku iz EU fondova, a mi ih više puta sa našom regulativom onemogućujemo. Ja znam konkretan primjer, evo na svojoj općini. Postoje fondovi EU na koje se moje općina ne može niti javiti. Zašto? Zato što smo u 7. ili 8. skupini razvijenosti. O čemu mi govorimo? 7. i 8. skupina razvijenosti, kao to je ono veliki stupanj razvijenosti. Gospodo, mi smo svi sirotinja prema EU, prema njihovim jedinicama lokalne samouprave i onda onemogućujemo ili općine i gradove da se uopće kandidiraju zato što su navodno u 7. i 8. skupini. To se isto dogodi sa poljoprivrednicima. Poljoprivrednici se ne mogu u nekim slučajevima kandidirati jer imamo prenormirano sve skupa, jer imamo prenormirane zakone. Jer sami sebi onemogućujemo da koristimo fondove EU, a sad sam vam rekao koliko neiskorištenih fondove EU imamo. Koliko novaca tu stoji, mi plaćamo članarinu EU-i, a ne koristimo to. Naša je zadaća, vaša je zadaća u Ministarstvu poljoprivrede da pomognete poljoprivrednicima, da jednostavno uz vašu pomoć izvuku što više novaca iz EU, ne zato da bi imali hrpu novaca, nego zato, Hrvatska ne bi bila ovisna o uvozu hrane. A danas je. Od 3 obroka u Hrvatskoj, dva su iz uvoza. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolegi Prelecu. Prelazimo na sljedeću raspravu u ime Kluba HSS-a, poštovani kolega Željko Lenart, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. U Hrvatskoj ništa nije slučajno i ništa se slučajno ne dešava pa tako niti ovo usklađenje zakona u svrhu stvaranja jedne mega inspekcije na čelu koje će biti jedan čovjek, danas jedne političke opcije, sutra druge političke opcije koji će imati u rukama veliku batinu i moći će vedriti i oblačiti u u ovoj našoj državici. Nažalost moramo progovoriti o mnogim problemima koji su u setu ovih zakona koji su danas pred nama. Prvi kojem bi govorio je skladišnici. Nažalost, ta skladišnica nikada nije zaživjela u onom pravom obliku obliku da bude valjani dokument za jamstvo našeg poljoprivrednika pri dizanju kredita ili posuđivanju novaca, kao što je rekao kolega ne onih koji imaju puno novaca na računu već onih koji novaca nemaju i kako bi financirali svoju proizvodnju ili svoje imanje, vrlo dobro bi im ova skladišnica došla. Skladištenje poljoprivrednih proizvoda, pogotovo žitarica je jedna vrlo važna grana u kojoj se nažalost danas u RH svatko razumije i svatko misli da može na pravičan način baratati žitaricama, a svjedoci smo na terenu u kampanjama otkupa žitarica, da se sa žitaricama postupa na svakojake načine. je puno onih koji sa tim žitaricama postupaju na neadekvatan način. No, međutim, uvijek su tu nečiji ljudi, neki lokalni moćnici kojima se sve gleda kroz prste i onda se takve žitarice prodaju po onom principu, red riba, red soli, pa opet red riba i tako se prodaje sve i dobro i loše, a na kraju krajeva, to konzumiraju naši građani ili građani nekih drugih zemalja u kojima se ovo izveze. Zakon o zaštiti bilja također, zaštita bilja u RH postaje također problematična zbog toga što smo pod pritiskom EU svaki dan lišeni određenog broja zaštitnih sredstava, a da se nije došlo do njihove adekvatne zaštite. Tako da, proizvođači soje polako dolaze u probleme, ali i sva ona sjemena koja su siju, a trebala bi imati početnu zaštitu, polako ostaju bez stih sredstava koja se mogu tretirati na sjeme i koja mogu kvalitetno štititi to sjeme od štetnika u njegovoj najosjetljivijom fazi, znači u nicanju, gdje svjesno se našim proizvođačima stavlja prilika da imaju gubitak zbog toga što jednostavno se ne mogu braniti od zemljišnih štetnika koji su unatoč klimatskim promjenama tj. zahvaljujući klimatskim promjenama sve agresivniji i sve više ih ima. Ja to osjećam na svojoj koži i mnogi moji kolege napade tih štetnika koji znatno prorjeđuje sklopove usjeva koji se siju. Zaštita hrane i informiranje potrošača o hrani je jedna posebna tema u RH jer znamo da nažalost hrana koja se prodaje u Hrvatskoj i o kojoj su svi oni koji je ne proizvode u biti ovisni o tome što kupe u razno raznim trgovinama, centrima, i jednostavno moraju to konzumirati kako bi preživjeli, a uglavnom ili vrlo često se dešava da ona nije kvalitetno označena ili da se na neki način obmanjuje potrošač koji tu hranu kupuje, pa ona ako je došla u velikom pakiranju uvozu u Hrvatsku bude pakirana u Hrvatskoj pa se piše pakirana u Hrvatskoj i znači dovodi se u zabludu potrošač. Kada je izbila velika i naravno nezavršena afera s mesom iz poljskih klaonica, smo iz HSS-a smo i s ove govornice upozoravali da nije riječ samo o 2 klaonice, već da je u Poljskoj ali i u mnogim drugim zemljama pa i u onima iz kojih mi uvozimo meso slična praksa postupanja sa oboljelim životinjama koje su ili zaražene ili je meso njihovo neispravno za ljudsku prehranu. O aferi se govori u državama odakle je to meso došlo, ali nažalost u Hrvatskoj se šuti. Pa postavlja se pitanje zašto se šuti u Hrvatskoj, pa upravo zato da bi uvoznički lobij zaradio što više. Ministar poljoprivrede halabuku digne tek onda kada se o tome sazna iz medija, nažalost mi smo iz medija saznali da se je pojelo poprilično kebaba u Hrvatskoj od mesa koje je došlo iz Poljske tj. prije toga uvezeno iz Slovenije. Koliko je takve hrane za koju mediji ne saznaju i ne alarmiraju javni prostor, a koja prođe kroz ljudske organizme u RH. Porazan je Porazan je i podatak da smo mi jedina članica u EU koja ima porast, značajan porast tumorskih oboljenja i jedina članica u kojoj se očekivana životna dob čovjeka smanjila. Unatoč svim medicinskim čudima današnjeg vremena u Hrvatskoj se smanjuje očekivana životna dob. Zbog čega? Kaže jedna poslovica ono si što jedeš, to je razlog. Mi u Hrvatskoj nažalost jedemo smeće. Oni koji toga nisu svjesni i ne žele to priznati ne čine dobro niti sebi, ali niti hrvatskom narodu. Jer po nekim postupcima bi se neke ljude moglo tužiti za veleizdaju i trovanje hrvatskog naroda. Za mene ovo nije smiješno jer svaki dan svjedočimo tome i svaki dan unatoč tome što smo neki poprilično svjesni toga neizbježno je da konzumiramo takvu hranu jer jednostavno ne znamo da je to neispravno ili na njoj ne piše kao bi to trebalo biti ili piše jako malim sitnim slovima, pa uglavnom ljudi ne mogu to pročitati ili konzumirate hranu gdje je negdje pripremljena od namirnica pa ni ne znate što ste u biti konzumirali. Na nekim proizvodima u Hrvatskoj bi trebalo pod rok trajanja napisati najbolje, pod rok do kad upotrijebiti nikad, jer imaju takvu kvalitetu da nisu za RH za potrošnju, ali kako kod nas zakonodavstvo funkcionira taman da i imate dobre dokaze ne možete si pomoći jer jednostavno vidimo i po ovim svim presudama koje se dešavaju da je to lakrdija i da ne možete istjerati pravnu na čistac. GMO o kojem smo govorili u vrijeme kada se taj zakon donosio, također je nešto što je ušlo u Hrvatsku na mala vrata i prisutnije je daleko više nego što to mi u Hrvatskoj i možemo zamisliti, a konzumiramo ga svi nažalost vjerojatno svaki dan. Imali smo afere oko salmonele, oko escherichie coli koje se daleko lakše otkrivaju nego GMO pa također u zadnje vrijeme nismo čuli da postoje takvi problemi, a znamo da postoje. Zbog čega? Zbog toga da ne bismo dirali velike trgovačke lance, da ne bismo dirali velike lobije koji imaju moćna sredstva i velike financijske proračune iz kojih mogu pokriti svoje problematično poslovanje i jednostavno biti država u državi, a država koja ima u sebi državu nije država. Zakon o obiteljskim gospodarstvima također dolazi u ovom setu koji ide prema inspekcijama, koji znači će biti objedinjen u ovoj raspravi zbog objedinjavanja inspekcija. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva bez obzira što se neki hvale da rastu, raste im broj polako ali sigurno nestaju. Velike ribe polako jedu male ribe, kad velike ribe pojedu sve male ribe ostat će i one gladne pa će i one uginut ako neće bit pojedene od još većih riba. Nažalost, danas imati obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, 20, 30, 50 hektara u RH nije jednostavno. Vi kada krećete u proizvodnju jedino što znate koliko koštaju imputi, repromaterijal, gorivo, dijelovi strojeva, no kome, kada i po kojoj cijeni ćete prodati svoj proizvod, to je nepoznanica, uz to imate nepoznanicu faktor dragi Bog i ulazite u takvu proizvodnju, vjerujte mi nije lagano, a pogotovo onima koji se moraju zadužiti da bi proizvodnju pokrenuli i moraju prodati svoj proizvod kada je on najjeftiniji. Ja se nadam samo da ubuduće vrijeme će ove inspekcije malo olabaviti prema obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, da sve te prepreke koje se postavljaju pred ta gospodarstva, će biti smanjene jer ti ljudi se moraju baviti poljoprivrednom proizvodnjom u kojoj ima jako puno problema da ona opstane i bude rentabilna, a prevelika administracija koja je pred njih postavljena je njima strašno veliki uteg, zbog toga što postoji jako puno ljudi koji se ne snalaze niti u ovom informatičkom dijelu koji ne mogu pratiti sve ove silne zakone koji se produciraju u RH i koji jednostavno proizvode, pa što bude i kako bude i zbog toga da ih počesto ostaju bez potpora ili im se one umanjuju ili im budu zabranjene na nekoliko godina. Smatramo da to nikako ne doprinosi razvoju poljoprivrede, a evo kao što je neki dan predsjednica rekla da je u poljoprivredu uloženo 60 milijardi kuna, a naša poljoprivreda je na povijesno najnižoj proizvodnji od postanka RH. Gdje smo mi to ulagali taj novac, gdje je taj novac potrošen i da li je taj novac otišao u krive ruke, da li smo državno poljoprivredno zemljište dali krive ruke? Zašto inspekcije nisu djelovale na Agrokor kada nije plaćao koncesije ili zakup za državno poljoprivredno zemljište, preko 70 milijuna kuna duga, zašto nisu raskinuti ti ugovori, al evo danas smo svjedoci zašto nisu raskinuti, zato što su došle neke tvrtke ajsle koje su preuzele Agrokor i poljoprivredno zemljište, sad je osnovana neka druga tvrtka koja će to sve jednostavno utopiti i RH i hrvatski čovjek je ostao bez 30 i nešto tisuća hektara državnog poljoprivrednog zemljišta za koje se još sada vrši pritisak da se iznajmljuje po daleko jeftinijim cijenama, nego što se iznajmljuje hrvatskim poljoprivrednicima. Ja evo s ove govornice apeliram na načelnike općina da ne potpisuju te ugovore ili ako ih već moraju potpisati neka onda i naši seljaci imaju tako niske cijene najma državnog poljoprivrednog zemljišta i normalno u cijeloj RH neka to bude ujednačen. Ja se nadam samo da se ovo ujedinjavanje inspekcije neće biti korišteno za političke obračune u RH, što što mi ne bi bilo nikakvo iznenađenje, da li će biti veća efikasnost, sumnjam jer kada se nema što raditi, onda se okrupnjava, kada se nema drugi puta što raditi, onda se opet razjedinjuje, mi smo to danas vidili, vidili smo da smo savjetodavno poljoprivrednu službu utopili u Ministarstvo poljoprivrede koja je još bila jedina spona između tog malog seljaka i države, no međutim, sve što se danas donosi, sve što ide dalje, ide u daljnjem cilju smanjenja i uništavanja hrvatske poljoprivrede. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Lenartu. Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče HS. Uvažene kolegice i kolege, poštovani predstavnici ministarstva, žalosno je znati da danas uza sve resurse koje RH ima uz 35 000 kvadratnih kilometara plodne zemlje uz predivnu klimu, uz velike rezerve vode, mi proizvodimo tek 60% hrane za domaće potrebe. Čuli smo tijekom ove rasprave da u školama dva obroka od tri koja se pojedu su iz uvoza. Mi uvozimo danas doslovce sve, uvozimo vina, ulja, uvozimo krumpire, rajčicu, mrkvu, znači, meso, nema proizvoda kojega ne uvozimo, a istovremeno to što uvozimo je ne ne druge klase, ne treće klase, nego neke 150-te klase i u biti se to nigdje na svijetu ne bi moglo prodati, osim u RH. Osobno poznajem recimo ljude koji se bave preradom mesa, rade u tvornicama u tim pogonima, kažu da ne bi to jeli, da bi radije umrli od gladi, nego jeli tu hranu koja se onda koja se onda drugima prodaje. Evo nedavno smo čuli i za to poljsko meso koje se uvozilo u RH, znači, to meso je doslovce zaraženo, zaraženo ili puno tumora i kojekakvih drugih bolesti, onda se ti bolesni dijelovi izrežu, bace i onaj ostatak mesa se prodaje, dakle, kao zdravo. Oni koji su bili malo više znatiželjni mogli su na YouTubeu pogledati kakvo je stanje u tim poljskim klaonicama otkuda uvozimo meso, znači, to su doslovce krave koje ne mogu ustati, koje ne samo da ne mogu ustati, nego su potpuno mršave i što je najbitnije od svega, čak su izgubile pigment, znači, one čak više nemaju ni pigment na koži normalan, nego su blijede, bijele, ne znam kakve i onda te, dakle, potpuno bolesne krave na samoj samrti zakolju i gdje prodaju to meso? To meso prodaju u Hrvatsku, u Hrvatsku gospodo, a Ministarstvo poljoprivrede o tome nema pojama. Znači njih kada se pita, oni kažu mi o tome ne znamo ništa. Oni čak ni evidenciju nemaju o tome mesu, a kamoli da bi znali zaštiti svoje građane. A istovremeno to isto ministarstvo, na čelu sa ministrom Tolušićem, može lakonski brbljati, kako je hrana u redu i kako nema nikakvih problema. Nije onda nikakvo čudo da se pojavljuju svi ovi problemi koje sam govorio sa zdravljem, da je životna dob sve manja i da u biti ćemo svi mi, i donosimo ovakve zakone i koji konzumiramo takvu hranu snositi i osobne posljedice, čini se sasvim zasluženo. Koja su rješenja? Rješenja su ta, prvo da se uvozna hrana zamjeni domaćom hranom, drugo da se provede akcijski plan koji je Živi zid inače predstavio 2015. g. ali ga nažalost nikoga ne zanima, da se povećaju površine pod organskom organskom hranom ili ekološkom hranom. Na taj način, ne samo da ćemo zaštiti zdravlje ljudi, nego što je najbitnije, otvarati ćemo radna mjesta, povećati ćemo izvoz i zaštiti ćemo okoliš. Također bi bilo vrlo važno da se uvede otkup te hrane, znači, domaće, zdrave, organske hrane i to prije svega da se oni kupuju u bolnice, u vrtiće u škole, u studenske menze, javne kuhinje, vojarne i na sva druga mjesta gdje se inače hrana hrana kupuje. Također bi bilo vrlo važno, da država uvede i otkup organskog tekstila, znači da se kupuje bio pamuk, bio lan bio konoplja, znači sve ono u biti što naši poljoprivrednici mogu proizvesti. Postoje zemlje na svijetu, neke od njih su razvijenije od Hrvatske, poput Danske, a neke od njih su puno nerazvijenije od Hrvatske, poput recimo Dominikanske Republike, Kube ili Butana, koje imaju plan uz potpunosti priječi na organsku poljoprivredu, znači ne odmah, ali potpuno doći do toga da više ne postoji nikakva konvencionalna poljoprivreda, koja bi koristila herbicide, insekticide, a posebno GMO, od tvrtki kao što su Monsantno, Bajer, Sigenta, BSF i drugi. Ukoliko Živi zid bude u mogućnosti voditi poljoprivrednu politiku, mi ćemo sasvim sigurno učiniti te promjene i sasvim sigurno, garantiram, 100% da će se stope smrtnosti od ovih najtežih bolesti, koje sam prije u svojoj raspravi spomenuo značajno smanjiti. Do tada, pozivam sve hrvatske građane, da ne kupuju uvoznu hranu, da se dobro informiraju o tome, što jedu, da obiđu hrvatska sela, da upoznaju poljoprivrednike, da pogledaju njihova polja, da pogledaju njihove štale i sve druge objekte i kada se uvjere, da je hrana dakle, uzgojena s ljubavlju i na što je moguće bolje zdrav način, da onda tu hranu, kontinuirano i trajno kupuju. Ne kupujte u trgovačkim lancima, ta hrana koju kupujemo je otrovna, ta hrana će vam dugoročno proizvesti veliku štetu, ja razumijem, da su mnogi građani jednostavno prisiljeni tu hranu kupovati, ali pokušajte se zaštiti koliko god možete, jer vas jednostavno, vaša vlastita država ne želi zaštiti. Ne želi. Naša vlastita država jednostavno vas želi otrovati, imali smo između ostaloga i slučaj gospodina Bačića, čija bivša tvrtka, odnosno, tvrtka u vlasništvu njegove žene, je u Rijeci prodavala djeci hranu sa crvima, sa ličinkama, djecu su bolili trbusi, bila su bolesna, sada su ti ugovori otkazani, pa se traži drugi ponuditelj hrane, ali to vam najbolje pokazuje da u samom srcu ove vladajuće većine, postoje ljudi kojima je dakle, u interesu prodavati lošu hranu, a gušiti domaću proizvodnju. Prema tome, sve ove zakonske izmjene koje smo danas, ovdje raspravili, raspravili, ustvari neće ništa bitno promijeniti, iz jednostavnog razloga, kada se usvoje, one ostaju mrtvo slovo na papiru, a ključni dokaz sam već prije naveo, a taj je da od 2005. g. imamo važeći zakon da se GMO hrana deklarira, ali do dan danas, ta hrana nije deklarirana. Prema tome, ako se 14 g. ne može provesti jedan zakon, a nitko za to ne preuzima odgovornost, o čemu mi imamo dalje pričati. O kakvom mi možemo pričati moralu u politici? Ovakvim mi možemo pričati ostavkama, o kakvim mi možemo pričati brizi za zdravlje i o kakvoj uopće brizi možemo pričati za ono najvrijednije što imamo, a to su ljudski životi naših naših građana. Toliko od mene, hvala lijepo. Uvaženi kolege zastupnici, mislim da organska hrana je pozitivna stvar, međutim, ono što je problem danas, jest zapravo rast ljudske populacije, ja ću vam navesti samo neke statistike, koje su zanimljive, 1804. g. prvi put je broj ljudi na zemlji prešao milijardu. 1927. bilo nas je 2 milijarde, 1960. 3 milijarde, '74. 4 milijarde, '87. 5 milijardi, '99. 6 milijardi, 2011. 7 milijardi i procjenjuje 2020. biti će nas 8 milijardi. broj ljudi na zemlji, raste ubrzanom stopom, a količina zemlje, koju mi imamo na raspolaganju je ista koja je bila i prije 200 g. ili 6000 godina što će reći da, što će reći da se nalazimo u problemu. A zašto? Zato jer proizvodnja mesa zahtijeva puno više površine nego recimo proizvodnja da tako kažem ostalih žitarica odnosno kultura poljoprivrednih. Ako pojedinac jede meso da biste nahranili tog pojedinca potrebno vam je 10 puta više obradive površine nego da biste nahranili pojedinca koji ne jede meso i naravno da bismo proizveli svo to meso što nam treba, treba nam zemlja. I da bismo došli do te zemlje koju ćemo pretvorit u pašnjake ili na kojoj ćemo uzgajat kukuruz ili pšenicu ili soju ne za ljude, nego za stoku krče se šume. I onda imate proces da se recimo u Južnoj Americi krče prašume. Ista stvar se događa i u Africi, u Africi isto ljudi da bi mogli uzgajati krče šume, međutim što se događa ekstremna temperatura nema šuma mijenja se mikro klima u tlu, dolazi do suše i na kraju imate proces pretvaranja zemlje u pustinju. I u konačnici imate manje hrane nego ste imali prije. E sad kao to vodi na duge staze? Računajte sami, jedan kilogram janjetine odnosno da biste proizveli kilu janjetine u tom procesu stvori se 39 kilograma ugljičnog dioksida, da biste proizveli kilogram govedine 27 kilograma ugljičnog dioksida, za jednu kilu sira stvori se 13 kilograma ugljik dioksida, e sad rajčica, leća, riža, brokula itd., ovo povrće odnosno žitarice koje sam spominjao u prosjeku za jednu kilu u tom cijelom procesu proizvodnje toga ode samo jedan do maksimalno dva ugljik dioksida se stvori. Znači proizvodnja ovih stakleničkih plinova je neusporedivo veća kod proizvodnje mesa nego kod proizvodnje biljnih kultura. I nije samo problem ugljik dioksid imate metan koji stvaraju i krave i ovce, a taj metan ima puno jači efekt staklenički od ugljik dioksida i ono što se zapravo događa našem svijetu je da se ogromne količine stvaraju i ovih plinova stakleničkih i dolazi do kršenja enormnih površina šuma i stvaranje enormnih količina izmeta i na kraju krajeva enormne potrošnje antibiotika, jer velika većina antibiotika se ne troši uopće za ljude nego za životinje, zato jer kad vi napunite puno životinja na jednom mjestu to nisu normalni i prirodni uvjeti za stoku odnosno za perad što već i da bi ste vi uopće mogli održavat te nesretne životinje na životu vi morate u tom procesu trošit jako puno antibiotika. I u konačnici imate zatrovao, zatrovanu zemlju od svih tih, od svog tog gnojiva odnosno fekalija, zatrovane izvore voda, imate raskrčene šume, imate, imate puno negativnih zapravo posljedica. A da ne govorim na zdravlje ljudi, znači ljudi koji jedu meso kraće žive od onih koji ne jedu meso, pogotovo sušeno meso koje ljudi jedu i dolazi do raka debelog crijeva, do krvožilnih bolesti itd., itd. Danas su krvožilne bolesti glavni uzrok smrti kod ljudi, a da ne govorim da su i mnoge onda druge bolesti sa tim povezane, visok tlak recimo ubije masu ljudi. ono što naše društvo treba nije da mi silimo ljude da ne jedu meso, to je osoban izbor svakoga pojedinca, međutim ono što mi trebamo je dati ljudima uopće svijest da mesna ishrana dovodi do određenih zdravstvenih problema, da mesna ishrana utječe na klimu na zemlji, da se krčenjem šuma uništavaju pluća zemlje i da zapravo kad imate eksponencionalan rast populacije ljudi na zemlji i kad imate krčenje šuma paralelno s tim smanjuje se znači pluća zemlje, smanjuje se i povećava se količina stakleničkih plinova i smanjuje se mogućnost njihove pretvorbe u kisik od strane, od strane klorofila odnosno biljaka. I ljudi mesnom ishranom zapravo pile granu na kojoj sjede odnosno ugrožavaju eko sustav planete i dovode do nestanka mnogih biljnih i životinjskih vrsta takvim postupanjem. Mislim bi ove informacije koje sam ja sada vama rekao trebale odnosno morale biti u školskim udžbenicima, ali u udžbenicima njih nema. Također, primijetio sam da u mnogim sustavima državnim npr. u bolnicama kad sam svojedobno radio ko medicinski tehničar, primijetio sam da nema mogućnosti alternativne prehrane, znači vi ako kažete ja ne jedem meso ja bi htio jesti nešto bez mesa, oni kažu jednostavno ok nećeš piletinu jedi samo rižu, znači ne postoji ne rade se obroci za vegetarijance odnosno vegane, to je velik problem. treba omogućih znači s jedne informirat ljude kamo vodi mesna ishrana u zdravstvenom, ekološkom i svakom drugom smislu, a s druge strane treba ponuditi ljudima alternativu da netko tko u vrtiću ne želi jesti meso ili u bolnici ili u školi ima takav izbor. takvog izbora nažalost, na velikom, velikom broju mjestu nema. I zašto nema, e to je sad pitanje, zbog čega je obrazovni sustav zakazao, zašto obrazovni sustav ne educira učenike, zašto obrazovni sustav ne govori, znači recimo zašto na dnevniku se o tome ne govori, zašto ja ovdje u saboru moram ove stvari govoriti i da mnogi ljudi to prvi put čuju, to je pitanje koje se postavlja. Smatram da je kompletan sustav državni zakazao i to je samo jedan od znakova koliko je vlasti stalo do dobrobiti, kako ljudi, tako i životinja koje žive u užasnim uvjetima. Pokušajte samo zamisliti, svatko od nas ima potrebu za kretanjem. Ovdje, kao što vidite, goleme većine zastupnika nema, oni danas nema, oni danas nisu ovdje na svom radnom mjestu, ne sjede na svojim stolicama. Ne znam, nekima je možda dosadno, nekima se šeće, neki imaju nekog drugog posla, ali zamislite kako je životinji koja je cijeli svoj život vezana u uskom kavezu ili u boksu, ne znam kako bi već to nazvao i ne može se čak, recimo niti okrenuti oko svoje osi. Zamislite takav život od rođenja do klanja. I jedini trenutak kada će te životinje ugledati sunce, bit će onaj dan kad će ih voditi u klaonicu. I svojedobno, sjećam se u Osijeku je bila priča o Arčibaldu, to je bio prasac kojeg su donijeli u jedan azil za životinje i dali su tog prasca da bi nahranili sa njim pse, jer ovi su se brinuli o psima napuštenima. A ovi su, umjesto da pretvore prasca u meso, oni su njega primili kao novog prijatelja tamo i on je živio skupa s njima. pojavilo se pitanje koliko dugo svinje žive i nitko nije znao odgovor na to pitanje jer svinje žive do klanja, nitko ih ne pušta da umru prirodnom smrću. Naravno, kasnije su saznali koliko. Prasac se razbolio i umro, ali hoću vam reći da smo mi naučeni gledati na životinje kao na predmete i stvari, a da se radi o živim bićima koji imaju osjećaje, koje pate i ova cijela ta mesna industrija je zapravo okrenuta protiv njih. Hvala. Zahvaljujem kolegi Pernaru na ovom inspirativnom govoru. Replika, poštovani kolega Stevo Culej, izvolite. **Culej, Stevo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče. Pa kolega Pernar svojevremeno je jedan vegan koji je samo biljke jeo došao kod jednog slavonskog seljaka i upitao je, gazda, ja bih nešto radio, nemam od čega da živim. I da njemu seljak vile, parkira mu prikolicu na gnoj. I tovari ovaj, tovari, nakon pola sata padne na koljena u taj gnoj, ne može više. I kaže njemu seljak, eto sinko, dođi vamo, ajde ti malo pojedi slanine, pa idi kući, radi nešto drugo, nisi ti za ništa. Rekao štetnost gnojiva. Na koji način se tih 8 milijardi ljudi o kojima govorite, na koji način su napučili ovu zemlju? Pa na način da su jeli meso, da su jeli kvalitetno sa proteinima i sa svime onim što je potrebno jer za drugo nisu znali. Na koji način se upotrebljava gnojivo? Pa upravo da bi se proizvele te biljke koje sada jedu vegani. .../Upadica: Zahvaljujem./... kako bi oni jeli kad ne bi bilo gnojiva? **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Culej. Odgovor, kolega Pernar, izvolite. Kolega Culej, ne znam koliko poznajete Sveto pismo i zapravo povijest ljudskog roda, ali prvi ljudi nisu jeli meso. U Edenskom vrtu, Bog je ljudima dao bilje da jedu i tek nakon potopa kad je bila uništena vegetacija na zemlji, znači u Noino doba je Bog dozvolio ljudima da jedu meso. Međutim, može čovjek do proteina doći i iz drugih izvora, znači leće, odnosno grahorice, kukuruz, riža, i tu ima proteina, znači i soja ima sve proteine kao i meso, znači nije tu stvar toga da biljna hrana nema proteina, a dokaz za to vam je to da su najjače životinje na zemlji, odnosno živi organizmi, pogledajte, slon, biljojed, pogledajte bik koliko ima mišića, hrani se travom, pogledajte nosoroga, pogledajte bilo koju veliku životinju, sve te životinje su vam redom biljojedi, na kraju i najveći dinosaurusi

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Sabora. Pred nama se nalazi skupina zakona u kojima usklađujemo zakonodavstvo sa novim Zakonom o Državnom inspektoratu i slušajući ovu raspravu moram napomenuti da mi je žao što nismo, ja ne osporavam saborskim zastupnicima da imaju širinu u svojim raspravama, ali mislim da je šteta što se nije više raspravljalo o meritumu, a to je o samom sustavu koji stvaramo, novom sustavu, to je Državni inspektorat i svemu onome što nas čeka, odnosno na koji način bi taj sustav trebali oformiti kako bi on bio funkcionalan i efikasan. Ovdje smo više, ovdje se u raspravama sam slušala više raspravu o zdravoj hrani, o kontroli hrane, pa tu se više znači aludira na možda loš način inspekcije, ali ja bih to okrenula drugačije. Da bi mi dobili jednu uspješnu i kvalitetnu inspekciju, jedan dobar rad na terenu, mi moramo imati jedan dobar sustav. Ja znam da mi kad smo donijeli Zakon o Državnom inspektoratu da smo mi sad formirali taj neki sustav i ovo je sad samo usklađivanje s njime, ali mislim da nije zgorega i dalje upozoravati na ono što smatram da nije dobro u tom sustavu i da se sve to još može ispraviti i doraditi. A osim toga, izmjene i dopune nam nisu strane, jer evo, na što ću se osvrnuti prvo, to je Zakon o izmjenama Zakona o lovstvu. Vidite, mi smo zakon donijeli u 11. mj. i to je jedan bio cjelokupni zakon gdje smo mi sad regulirali lovstvo nakon više godina, što smo imali znači, zakon sa puno izmjena i dopuna, mi sad donesemo jedan cjeloviti zakon prošle godine, znači prije 3 mjeseca, konkretno i mi ga danas idemo mijenjati izmjenama i dopunama da ga uskladimo sa Zakonom o Državnom inspektoratu koji smo donijeli 15 dana kasnije prošle godine. Znači, mi smo prošle godine imali jedan nacionalni plan reformi, a da Ministarstvo poljoprivrede se nije već, kad je donosilo Zakon o lovstvu To je dokaz da ova Vlada ima vrlo loš ne samo što je nekvalitetan joj i kvalitativno mali broj reformi je donesen, da joj takav kapacitet, nego je i taj mali broj reformi koje smo donijeli, one su znači u Vladi, nisu bile koordinirane i usklađene jer zamislite vi kolika je sad to pravna nesigurnost. Znači donijeli smo Zakon o lovstvu i nakon 3 mj. mi njega već mijenjamo i dopunjavamo. Pa upravo zato ću ja sad i dalje inzistirati na nepravilnostima Zakona o Državnom inspektoratu jer i njega onda možemo mijenjati opet za tjedan dana bez obzira što smo ga donijeli u 12. mj. jer očito da ne vodimo računa o toj stalnosti i nepromjenjivosti zakona i stvaranju određene pravne sigurnosti. Ja bi se konkretno u Zakonu o lovstvu osvrnula na osnovne dvije na osnovne dvije točke iako je to mala izmjena i dopuna, ali u toj maloj izmjeni i dopuni sam aj našla dvije točke koje smatram kritičnima a i te se mogu odnositi na ostale zakone, ja ću to samo sad evo s područja lovstva reći. Naime, mi u Zakonu o lovstvu imamo dvije vrste inspekcija. Dvije vrste inspektora, jedan je državni inspektor a jedan je lovni inspektor na terenu. Kad vi pročitate i Zakon o Državnom inspektoratu i Zakon o lovstvu, u čem se razlikuje način rada između ta dva inspektora? Nema vam razlike. I jedan i drugi inspektor u određenim vrstama lovišta, rade iste poslove. Znači i državni inspektor će vam donijeti sadržajno i formalno identično rješenje kao i inspektor na terenu ali u čem će se oni razlikovati? Državni inspektor će vam sjediti u Središnjem uredu Državnog inspektorata a obični lovni inspektor će biti na terenu, će razlika u koeficijentima, znači jedan će imati veću plaću, jedan manju, a da pri tome rade potpuno identičan posao. Ja sam na taj problem upozoravala i kad smo donosili zakon o Državnom inspektoratu gdje je bilo mislim, to je bio članak 34. gdje je bilo navedeno da će i u Središnjem uredu Državnog inspektorata, znači iako je Državni inspektorat se treba formirati sa područnim uredima, sa ispostavama, odjelima, da ćemo mi u Središnjem uredu imati inspektore, pa sam se ja pitala, ako smo mi teritorijalno pokrili državu sa Državnim inspektoratom i inspektorima na terenu, ja sam već tada pitala šta će raditi inspektor u Središnjem uredu. Mi umjesto da idemo ka smanjivanju administracije, ka ujednačavanju načina rada naše državne uprave, mi dupliramo radna mjesta. Znači mi u Središnjem uredu imamo ljude koji imaju veće koeficijente za viši posao a posao im rade ljudi na terenu. Ja mislim da je to vrlo nepravedna diskriminacija i na neki način srozavanje ugleda tih inspektora na terenu, to je njima i određena demotivacija. Zamislite ja kao lovni inspektor kontroliram zajedničko lovište a iz Zagreba će doći državni inspektor koji će kontrolirati državno lovište a radi ćemo isti posao za različitu plaću. Evo to je ono što sam ja već i u Državnom inspektoratu isticala kao problem a to se sad već vidi, znači ta diskriminacija, različiti koeficijenti za ista radna mjesta. I mislim da je to nešto što svakako treba popraviti. I onda šta proizlazi iz toga? Vi i dalje imate odredbu, državni inspektor kad donese rješenje u Središnjem uredu, na njegovo rješenje se odmah ide s upravnim sporom, znači to je upravi akt a inspektor na terenu kad donese isto takvo rješenje, na njegovo rješenje ide žalba Državnom inspektoratu. Zbog čega pravimo nejednakost u istim rješenjima? Zbog čega uopće uvodim dvostupnost odlučivanja u Državnom inspektoratu ako upravne sudove imamo kao upravne sudove već u dvostupnju, znači imamo upravne sudove i više upravne sudove, zbog čega mi sad u inspektoratu stvaramo tu dvostupnost? Dakle, isto tijelo će mi izdati rješenje i isto tijelo će odlučivati po mojoj žalbi ali samo ako je u pitanju lovni inspektor a ne i državni inspektor. Znači to su te nelogičnosti koje će se javljati od zakona do zakona upravo zato što onaj temeljni zakon nije napravljen kako treba. I još na kraju što bi skrenula pozornost, Državni inspektorat treba krenuti sa 1. 4. sa svojim sa svojim radom a na terenu je situacija potpuno neprimljena. Ako osnivamo područne urede, još se uvijek ne zna tko će bit na čelu tih područnih ureda, odnosno ja moram priznat nisam našla nigdje ni pravilnik da li su uopće utvrđeni ti područni uredi, ispostave, odsjeci i ostalo a to je za mjesec dana. Znači šta vi radite? Nadležna ministarstva će samo protjerat svoje inspektore a Državni inspektorat još praktički nije formiran i postavljam vam pitanje gdje će ti ljudi sjediti, šta će raditi i ne možemo ih okrivljavati da ne rade dobro kontrole, da nisu na terenu, da li oni imaju uopće uvjete, da li su tehnički opremljeni, da li su im osigurani automobili, mislim da ta jedna jedina reforma, znači iz 2018. g. s kojom Se Vlada ponosila je totalno neprimljena i mislim da će na terenu zavladati kaos iza 1. 4. Hvala. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Marti Luc-Polanc. Slijedeća rasprava je poštovani kolega Zdravko Ronko, izvolite. Pa evo i ja ću se više bazirati na inspektore, ovaj put šumarske ali za uvod. Dakle za uvod ja bi rekao da je Ministarstvo poljoprivrede bilo i ostalo leglo bahatosti, nezakonitosti, korupcije i kriminala u kojem ni relevantne institucije baš nisu ulazile iako su itekako trebale. Eklatantan primjer tomu je i HDZ-ov saborski zastupnik koji je sa užom obitelji i sa svojim d.o.o.-ima godinama gulio i gulio Hrvatske šume a kad ih je sve te svoje tvrtke pospremio u stečaj, ostao im je dužan 20-ak milijuna kuna i to je ono, samo ono što je evidentno i što vi imate u svojim evidencijama. koji sad brsti po poticajima od bijelog luka pa do junica sa po 7,5 milijuna kuna za koje vi isto tako dobro znate. i dolazimo do ovog zakona koji je sad na dnevnom redu, ja sam rekao da ću se bazirati na ovaj šumski reprodukcijski materijal ili točnije na ove šumarske inspektore. Dakle dolazimo do onog dijela interesantnog, do nadzora nad primjenom zakona i šumskih inspektora, dakle dva momenta a sve se svodi na isto bilo da je riječ o sjeći drvne mase ili da je riječ o reprodukcijskom materijalu. Od tih inspektora nikakve koristi. Oni kao nešto nadziru. recimo u posljednje 3 godine otkad je g. Tolušić došao na čelo ministarstva nisu sačinili niti jedan zapisnik i nisu podnijeli niti jednu prijavu za milijun i pol kubika nezakonito mimo propisa posjećene drvne mase u gotovo stotinjak, tu smo negdje, gospodarskih jedinicama u šumarijama od Grubišinog polja, Udbina, Ogulina, Perušića, Donjeg Lapca, Otočca i da ja to dalje ne nabrajam gdje se ne zna ni koliko treba posjeći ni koliko se smije posjeći a još manje koliko se smije posaditi zato što nema nikakve osnove. A gospodarski i šumarski inspektori to ili ne vide ili ne smiju vidjeti a kamoli podnijeti prijavu zbog kršenja članka 81. Zakona jer se ne gospodari šumom na način kako je propisano zakonom i zbog nepostojanja valjanih šumsko-gospodarskih osnova. A tim šumsko gospodarskim osnovama se ustvari utvrđuje 10.-to godišnji opseg i vrsta radova i bez toga se niti ne smije ni sjeći, ni saditi ni ništa. Ali mi si to tako bahato možemo dozvoliti. Znate li koliko je šumarskih inspektora? 60. A još 50 ih sjedi u upravi Hrvatskih šuma, govorim 50 inženjera šumarstva, 22 su šefa, ti ne rade ništa a onih 28 su barem mogli iskontrolirati u ove tri godine postojanje valjanih šumsko gospodarskih osnova, ali jok, nema ništa. A znate li kolike su sankcije? Od 50 do 100 tisuća za svaki ili po svakom pojedinom prekršaju za pravnu osobu a 10 do 15 tisuća za odgovornu osobu. A mi nemamo ni jedne prijave, mi nemamo ništa. Zašto? O tom treba razmišljati. I neću ja dugo, ja ću zaključiti. I zaključiti ću ovako, mi brusimo li brusimo, mi tupimo li tupimo ali to nitko ne provodi. Ovo sve što ćemo mi ovdje donijeti to nitko tamo ne provodi. Zahvaljujem kolegi Ronku. Imamo repliku poštovani kolega Damir Felak. Izvolite. Poštovani dopredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Ronko, vi ste iznesli ovdje dosta ozbiljne optužbe na račun kako šumarske inspekcije i općenito šumara i Hrvatskih šuma i ja koji dolazim iz te struke nemam ovakvih saznanja i ovakvih brojki kojima vi baratate. Šumom se ne smije gospodariti, tu ste u pravu ako za nju nije donesena, odnosno sječa vršiti niti bilo kakvi radovi drugi ako nije donesena šumsko gospodarska osnova koja važi 10 godina i projekcira se još 10 godina unaprijed. Ako vi imate ovakvih saznanja da se negdje gospodari šumama, vi ste spominjali milijun i pol kubika na području, koliko sam shvatio cijele Hrvatske, vi bi to morali prijaviti kao odgovorna osoba, građanin i ovo da se vidi da li je to točno ili je ovo što ste vi rekli samo paušalna ocjena koja nema veze sa istinom. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Felak. Odgovor kolega Ronko. Izvolite. **Ronko, Pa kad ste već te struke onda provjerite vi a osim toga mi imamo 60-ak ovih šumarskih inspektora pa ne vrijedi išta. A osim toga i da vam kažem što se tiče tih prijava i saznanja koja ja imam a imam dosta iz Hrvatskih šuma, ja sam ovdje dosta puta govorio o tome, govorio sam sa činjenicama, istinama i dokazima koji su i u PNUSKOK-u itd., pa nitko živ ne reagira. hvala lijepa. Pa ja sam se javio za ovu raspravu jer želim ukazati na jedan problem a budući da je jedan od predmeta rasprave danas i Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zaštiti životinja, ono na što ja želim ukazati je uporaba pirotehničkih sredstava tokom cijele godine zbog koje stradavaju životinje ali i ljudi, dakle i djeca. I to je ono na što želim ukazati u ovoj svojoj raspravi. Dakle, nerijetko smo svjedoci prilikom ulaska svake godine u novu godinu da u društvu, odnosno u Hrvatskoj vlada atmosfera ratnog stanja, da se čuju eksplozije, detonacije i pucnjava a nakon toga dan, dva ili tri imamo scene koje gledamo u medijima i po televiziji gdje se nalazi, gdje dolazi do amputacija ruku, gdje djeca ostaju teško ozlijeđena gdje stradavaju ljudi, ljudi ali i životinje. Dakle nerijetki je broj slučajeva gdje u takvoj atmosferi, u takvim situacijama dolazi i do srčanog udara, pogotovo pasa, gdje su životinje prestrašene, doživljavaju šokove tih dana i zbog toga se ja zalažem za konstantnu odnosno trajnu uporabu pirotehničkih sredstava ih kategorije F2 i F3. Dakle, petardi onih najbučnijih tokom cijele godine, ne samo ta tri dana. zbog čega, zato što smatram da ni u duhu kršćanstva u kojem mi pripadamo takva atmosfera pucnjave i takav oblik slavlja ne priliči našem narodu i da i ljudi, prije svega sigurnost i životinja ali i djece u tom periodu zaslužuje jedan mir i sigurnost prije svega. Želim skrenuti pozornost da su izmjene ove u ovom pravcu da pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 zabrane tokom cijele godine već dali Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao i Ministarstvo turizma i iako se to ne tiče ovoga zakona već bi zabranu trebalo provesti kroz izmjene zakona o uporabi, Zakona o eksplozivnim tvarima i pirotehničkih sredstvima, ali evo ja apeliram i na vas predstavnike vaših ministarstava da date isto podršku ovim izmjenama budući da se to ipak dijelom tiče, tiče i vašeg resora. iskoristio sam ovu raspravu jer želim ukazati i skrenuti pozornost i na taj problem i na nemile scene koje se dešavaju tokom svake godine ulaska, ulaska u novu godinu dakle od 27.12. do 1.siječnja i u puno situacija i slučajeva u kojima se onda slavlje pretvara u nekakvu ne lijepe stvari odnosno žalosti i da ne govorim ono sjećanja na trajni život kada djeca ili ljudi ostaju bez šaka to su posljedice koje su uzrokovane isto kao i eksplozijom bombi ili nekakvih ratnih događanja i mislim da je konačno vrijeme da u 21. stoljeću završimo sa tim načinima nazovimo slavlja ali prije sve u fokus trebamo staviti sigurnost djece i ljudi, ali i životinja kao živih bića koji su ravnopravni, ravnopravni i ljudima. Evo toliko, hvala lijepo. Zahvaljujem kolega Đujić. Slijedeća rasprava poštovani kolega Vlaho Orepić, izvolite. **Orepić, Vlaho (Nezavisni)** Poštovani predsjedavajući, gospodine državni tajniče, gospodo, dame i gospodo iz Ministarstva poljoprivrede, znači zakon je stupio 5.4., govorit ću o OPG-u i objedinjavanju inspektorata u taj zakon koji je donešen po žurnoj proceduri kad je donešen odnosno točnije 5.4.2018. godine i sad već se ide u izmjenu i dopunu tog istog zakona je li gdje se ti inspekcijski poslovi objedinjavaju odnosno izvlače iz ministarstva. 5 mjeseci nakon donošenja zakona o OPG-u donosi se zakon o inspektoratu je li, pazite koji je bio već u planu za donošenje čiji se sadržaj znao od zakona o inspektoratu i znalo se o momentu kada da će biti objedinjen s ovim zakonom koji je donešen po žurnoj proceduri bez ikakve osnove. Znači ne poštujete vlastiti plan rada donošenja zakonskih propisa. Znači mi nakon skoro godinu dana donosimo izmjene i dopune zakona, koje smo donijeli je li, po žurnoj proceduri bez ikakve osnove. Jednostavno ne mogu shvatiti zašto nitko u ovoj državi od vladajućih, govorim od vladajućih jer ja uporno više od pola godine skrećem pozornost na to. Za to postoji procjena, nešto što se zove procjena učinka, i što bi bilo dobro da se počne ovaj koristiti jer na ovaj način donošenje, ovo uzaludno donošenje zakona ja ću tako nazvati, ljudi moji košta, košta ovaj narod. Vi nemate pravo se tako ponašati. Morate provoditi zakon, kaže Zakon o procjeni učinka, donio ga ovaj visoki dom, pa ajmo se više pridržavati onoga što smo sami donijeli. Znači, sad govorim konkretno o ovom Zakonu o OPG-u, zakonom je propisano da će se unutar 6 mjeseci donijeti pravilnici, znači zakon se donio u izvanrednoj proceduri bez ikakve osnove, godinu dana se ne primjenjuje, u tom zakonu piše da će se donijeti pravilnici, evo nisu donešeni, nevjerojatno. Nakon godinu dana, ponavljam po stoti put, zakon donešen žurno, gori, država gori, vi donosite zakon koji propisuje da će se donijeti pravilnici i ti se pravilnici ne donesu, nevjerojatni smo. E-savjetovanje ste smanjili sa preporučenih 30 dana, ne dozvoljavate više oporbi uopće da razgovara o zakonima koji se donose. Uporno se ti mehanizmi parlamentarizma, demokracije sužavaju, uništavaju ne dozvoljava se ljudima da uopće rasprave o zakonu. Uopće sad ne ulazim u meritum samog zakona. Ponavljam zakon donešen po hitnoj proceduri nema nikakve osnove, jel gorila država, jel nešto ugroženo bilo? Ponovit ću po stoti put vrlo bitno, po žurnoj proceduri vršimo izmjene i dopune zakona nakon godinu dana koji se godinu dana ne primjenjuje, to je nevjerojatno. Ima jedna serija na HTV-u koja ide, ne znam jel HTV ili Nova ono Lud, zbunjen, normalan. Molim vas daj ajmo, molim vas počnimo poštivati zakone koje donosimo. Znači da je ovaj zakon o OPG-ovima imao procjenu učinka i tamo fino sada da ne dociram ovdje kolegama jednostavna procedura je propisana i vrlo lako bi da ste uopće ušli u procjenu učinka, vrlo lako bi došli do slijedećeg. Da agencija nema niti administrativne, niti provedbene kapacitete za izvršiti obveze koje sama nameće sebi zakonom. To bi vrlo jednostavno došli do zaključka, izdavanje rješenja za svaku promjenu na OPG-u itd. Vrlo lako bi došli da ste išli u procjenu učinka, vrlo lako bi došli do zaključka da samo provođenje zakona će dodatno koštati svakog pojedinog čovjeka koji je otvorio OPG, koji se bavi poljoprivrednom unutar forme koja se zove OPG. Jer propisuje niz, čitav niz obveza, znači isticanje ploče sa nazivom, pojedinačne odlaske u agenciju za svaku promjenu kao i nove administrativne troškove. Znači govorim, taj Zakon o OPG-u samo je dodatno opteretio ljude koji na taj način se bave nečim što se zove poljoprivreda. Zakon također o OPG-u koji se po žurnoj proceduri donio. Ponavljam po 100-ti put. Ni po čemu ne mijenja uvjete poslovanje OPG-a, osim što nameće nove obveze i dobro, dobro definira kako će se onaj poljoprivrednik kazniti ako slučajno tamo sakrije koji krumpir. Nevjerojatno. Je li mi radimo za te ljude ili oni za nas? Također, ovaj zakon u ničemu ne odvaja male poljoprivrednike od velikih, što je vrlo bitno, da sad opet, da se ne ponavljam i dociram. Umjesto da mi budemo u funkciji njih, ih samo ono kandžija i udri. Zaključak. Zakon se u stvarnosti ne provodi. To je vama vrlo jasno. A već je prošlo godinu dana od donošenja i pitam se kako ćete, pazite, kako ćete uopće napraviti naknadnu procjenu učinka za još jednu godinu na koju ste se tim zakonom obvezali da ćete napraviti? Kako ćete napraviti naknadnu procjenu učinka za nešto što se ne primjenjuje, a što ste donijeli po žurnoj proceduri prije godinu dana. Lud, zbunjen, normalan. Molim vas. Nemam namjeru biti zločest niti ne znam što. Samo želim skrenuti pažnju da se počnemo normalno ponašati u skladu s onim što mi donosimo. Mi ne smijemo dozvoliti ljudi da više, vi nemate pravo kršiti što je ovaj visoki dom donio. Nemate to pravo raditi. Nema veze što imate broj ruku. Ruke nisu alibi za to. Preporučio bih da se bavite rješavanjem ARKOD sustava gdje samo na osnovu dva svjedoka, to još ne opterećuje vašu vladu, ali to iz tog sustava načina na koji se evidentiraju ljudi u ARKOD sustav proizaći će čitav niz problema. Ono što posebno želim naglasiti na kraju, ako je netko u ARKOD sustavu, molim pazite me dobro sad, i ako to nešto ta evidencija u ARKOD sustavu temeljem dva svjedoka, da li je ta evidencija dokaz o posjedu temeljem Zakona o posjedu i vlasništvu, kako li se zove zakon? Ako jeste, je li možete pretpostaviti koliki će se problemi izroditi iz te činjenice da netko tko je ušao u ARKOD sustav temeljem toga argumentira posjed nad tom zemljom, recimo, i da li je to osnova za sustavno izvlaštenje vlasnika nad tom zemljom. Zašto se izbjegava sklopiti konkretne ugovore, konkretne pravne odnose sa korisnicima zemlje koji na toj zemlji rade, odnosno i ne rade. I završit ću činjenicom koju vi svi znate ili zašto mi to šutimo, pa ljudi moji, nama poljoprivrednici zaoravaju žito. vi znate? Zato jer im se isplatu provesti žetvu, ali im se isplati dobiti poticaj. Nisu oni krivi za to. Vi ste krivi za to. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolegi Orepiću. Replike, poštovani kolega Saša Đujić. Izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Pardon. Hvala lijepo kolega Orepiću. Vi ste sad spomenuli Zakon o OPG-ovima i podzakonske akte koji nisu doneseni. Nažalost, nije to jedini primjer. Evo, ja ću reći ovdje i primjer zakona koji je išao u redovnoj proceduri, a to je Zakon o brdsko-planinskim područjima, u kojem je rečeno da će se nakon toga donesti strategija razvoja tih područja, koja će onda propisati mjere koje će stanovnici tog područja uživati kao blagodati jer te mjere nisu navedene u zakonima. Mi smo danas u sredini 3. mj. Ta strategija nije donesena, taj podzakonski akt nije donesen. Ušli smo u novu proračunsku godinu, što znači da do kraja ove godine ti ljudi uopće neće uživati u tim blagodatima i imamo zakon koji je 1.1. ove godine stupio na snagu, a da podzakonski akti će se donesti u toku godine i vrijedit će tek od iduće godine i to je još jedan primjer gdje se krše zakoni koje donese ovaj dom. Jer ministarstva, unutra piše rokovi u kojima moraju donest podzakonske akte, a oni to ne rade. I to je nažalost postalo obilježje ove Vlade i u hitnoj i u redovnoj proceduri. Poštovani kolega, u pravu ste, samo ću dati značaj tome što ste rekli. Znači Zakon o OPG-u jasno definira što će se dogoditi tamo nekom čovjeku koji se bavi poljoprivredom i sakrije vreću krumpira. A ne definiramo ništa i niti itko odgovara za to što se Zakon o OPG-u, je li, ne poštuju. A to je gdje piše jasno da će se donijeti pravilnici, da će ovo, da će ono, a da ne kažem Zakon o procjeni učinka, s kojim se izigrava i s kojim se narušava demokratska sloboda u ovom domu, parlamentarizam, mogućnost rasprave o svemu što donosimo. Taj famozni institut žurne procedure donošenja zakona sve je gori. Pa sam Ustavni sud, kakav god bio, je li, 2012. godine baš tim riječima upozorio na tu pojavnost žurnog donošenja zakona, da je to ugrožavanje parlamentarizma u RH. **Petrov,

u hitnoj proceduri, da je se na velika zvona najavljivalo kako je to spasonosni zakon za razvoj poljoprivrede, za razvoj OPG-ova, a on se sad ne provodi zbog nedonošenja pravilnika, ali nije to jedini primjer takvog postupanja ove Vlade i ovog ministarstva. Spomenuo bih da smo slično tako u žurnoj proceduri donijeli i novi Zakon o poljoprivrednoj šumarskoj savjetodavnoj službi, a onda nakon 6 mjeseci je Vlada uredbom ukida ovu službu, poljoprivrednu savjetodavnu službu. Zatim bi spomenuo Zakon o Poljoprivrednoj komori, također je donešen kao alat za pomoć našim poljoprivrednim proizvođačima, a još uvijek nije održava skupština Poljoprivredne komore, znate zašto? upravo zato što temeljem Zakona o OPG-u ne zna se tko će biti obvezni korisnici odnosno članovi komore i zbog toga što Agencija za plaćanje ne da podatke komori, nije sazvana skupština a naloženo je da se u roku 6 mj. sazove skupština Poljoprivredne komore.

ima samo jedan cilj a to je da se počnemo uvažavati mi međusobno i da jednostavno ima da sami dovedemo tu nekakvu da napravimo crtu ispod koje nitko nema pravo ići. Nitko u ovoj državi nema pravo kršiti odnosno ne poštivati zakone RH koje je donio ovaj Visoki dom. To je nevjerojatno. Mi sami donosimo uzaludne zakone, ne poštujemo ih i donosimo ih protuzakonito. Protuzakonito donosimo zakone. Hvala lijepo. Kolega Orepić, apsolutno se slažem kad kažete da donosimo niz zakona po hitnom postupku, evo i danas imamo sve po hitnom postupku i ubrzanoj proceduri iako ovo apsolutno ima i smisla ali činjenica da stvarno neki zakoni koji se donose u ovom Saboru nisu nisu u korak sa onim svim što naši građani zaslužuju. Prije svega evo naveli ste neke primjere Zakona o OPG-u, ja bi rekao i zakoni o poticajima i svemu tome skupa, ima jedna dobra uzrečica a kaže ako želite da poštujemo zakon, onda donosite zakone koji su vrijedni poštovanja. Nažalost, ovdje u ovom Saboru mi više puta donosimo stvarno zakone koji nisu vrijedni poštovanja, to je najveći problem. Više puta se i dogodi da govorimo o problemima, zakonskim problemima a konkretne činjenice, teren ne poštujemo i ne pomažemo tim poljoprivrednicima da jednostavno opstanu u ovom surovom tržištu. Orepić. **Orepić, Vlaho (Nezavisni)** Poštovani kolega, točno, postoji nešto što se zove javno dobro i to je nešto što mora biti u zaštiti svih ovdje koji sjede, koji sjede tamo preko puta i svakog čovjeka u ovoj domovini. domovini. A ovdje naše javno dobro koje mi stvaramo trebaju biti ti zakoni koji će biti u funkciji naroda i ljudi i tih poljoprivrednika a ne ne znam čega i koga, jel'. Hvala lijepo.

Sad nastavljamo s dnevnim redom, za završnu riječ u ime Kluba zastupnika po prethodnom raspravljanoj točki javio se Živi Zid, u njihovo ime govorit će zastupnik Pernar. Uvaženi zastupnici, tijekom rasprave o zaštiti životinja, zastupnik Culej je rekao da ukoliko želimo biti jaki da trebamo jesti meso. Međutim, ta teza ne stoji, a ne stoji iz više razloga, jedan sam objasnio u samoj replici, rekao sam da najveće kopnene životinje ne jedu meso, znači, bik, slon, nosorog, recimo žirafa žirafa itd., itd. E sad, postavlja se pitanje, recimo snaga se računa u konjima, koliko ima konjskih snaga, ne računa se snaga u, ne znam, u tigrovima, lavovima ili nekoj drugoj ili ne znam, psima ili nekom drugom mesojedu, već upravo ta sirova snaga odnosno životinje koje se koriste za težak fizički rad nisu životinje koje jedu meso, nego životinje koje se hrane biljkama. Navest ću jedan primjer koji je meni osobno zanimljiv, a vjerujem da će biti i vama, vezan je uz to da grahorice, znači, 100 gr. graha u sebi ima 22 gr. proteina, dok 100 gr, recimo govedine ima istu količinu proteina, znači, jeli grah ili jeli govedinu, dobit ćete jednako proteina. Međutim, što se događa sa hranom? Ljudi kada jedu meso, zapravo što jedu? Jedu sve ono što je jela ta životinja prethodno samo prerađeno kroz njihov probavni sustav i u tom procesu prerade te biljne hrane koju je recimo govedo pojelo do tog odreska kojeg ćemo mi jesti, nestaju sva recimo vlakna, nestaje velika količina vitamina, dolazi do pojave tih zasićenih masnoća koje nisu zdrave itd. itd. Navest ću primjer što se tiče kalcija, na 100 gr. govedine ima 1,9 mg. tj. 16 mg. kalcija, a u 100 gr. graha ima 123 mg. kalcija, znači, puno više. Što se tiče željeza, na 100 gr. govedine ima ga 1,9 gr., na 100 gr. graha ima 5 mg., pardon, ovo za govedinu je 1,9 mg. Onda, što se tiče magnezija, u 100 gr. govedine ima ga 23 mg., u 100 gr. graha ima ga 171 mg. i kolesterola na 100 gr. govedine ima 74 mg., a na 100. gr. graha samo tj. 0 kolesterola, nema ga. I također, potrošnja vode, koliko je vode potrebno da bismo napravili 100 gr. govedine? Za 100 gr. govedine potrebno je 1480 je 1480 litara, znači, za 100 gr. 1480 litara vode, a za 100 gr. graha samo 103 litre vode. Navest ću još jedan primjer na 100 kalorija odreska imate 5,4 gr. proteina, a na 100 kalorija brokule 11,2 gr. proteina, također više. uglavnom ti biljni proteini nemaju kolesterola, bogati su vlaknima, imaju malo masnoća, bogati su fitokemikalijama, imaju razne minerale. I evo, navest ću vam još jedan primjer, sjećate se kad sam govorio o snazi, rekao sam da se obračunava u konjskim snagama, obrazložio sam da sve životinje koje se koriste za težak rad, znači koje pomažu ljudima, su zapravo biljojedi, i evo vam primjer Popaja, svi znate za Popaja, Popaj je jak jer je jeo špinat, Popaj nije jeo meso. Navest ću vam primjer da na 150 kalorija špinata, dobivate, dobivate 100% svoje potrebe za željezom, da biste iste te potrebe za željezom dobili iz mesa, znači iz govedine, treba vam čak 1800 kalorija, znači više nego 10 puta mesa treba pojest da zadovoljite iste potrebe za željezom, i da ne govorim da na 150 kalorija špinata imate 19,5 grama proteina, a na 150 kalorija mesa samo 14,5% grama proteina. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Za završnu riječ javio se Klub MOST-a nezavisnih lista, u njihovo ime govorit će zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Uvažene kolegice i kolege, uvaženi tajniče sa svojim suradnicima. Evo danas smo dva Zakona imali koja se ticala dosta poljoprivrede i problematike poljoprivrede, tako i Zakon koji je prethodio ovome, i ovih sada deset objedinjenih izmjena Zakona koji se usklađuju sa našim Državnim inspektoratom, što je donio ovaj Sabor, i tada sam rekao to jest Lex Mikulić, tada sam rekao i sad ću ponovit. Evo odmah prvi Zakon o kojem raspravljamo, znači Zakon o uskladištenju, skladištenju žitarica i industrijskog bilja, da se prisjetimo kad je bio Državni inspektorat tada je nestalo iz silosa u Đakovištini žito, a isti je oblik bio koji ste sad vi mijenjate, nestalo je žito. Toga se dobro svi sjećamo, ja ne znam jel' itko odgovarao, uglavnom spominje se više desetaka milijuna ukradenoga žita koje nevjerojatno da su mogli miši pojist, čak su i te, ili netko, al' to je ogromni silosi, govori se o deset tisuća komada, ovaj, tisuća kamiona da je to trebalo da se sve ukrade. Nitko nije odgovarao. I sad vi vraćate na isto. I žao mi je što ovdje nije ministar, imamo dva Zakona, meni je ža' šta nije ministar danas, da on pojasni kako će on surađivat sa Državnim inspektoratom, evo samo oko ovoga problema, a kad krenemo dalje kad vidimo koje smo Zakone kroz ovi deset izmjena koje smo objedinili minjali, znači da bi uskladili Inspektorat sa Državnim inspektoratom da bi zadovoljili Andriju Mikulića, mi danas vraćamo sve na staro. Jel' tako tajniče? Vraćamo. Nekada je bio Državni inspektorat, i sad da bi se zadovoljio HDZ i da bi se pomirile unutarnje struje, mi vraćamo na staro, na ono kad je nestalo žito iz silosa. I naravno da je triba bit ministar i kazat koje će to biti spoj. Pa evo iđemo dalje, recimo, imamo tu kontrola hrane, kakve će te vi imat docaj, koji će te vi imat, kakve će te vi imat koordinacije, komunikaciju sa tim novim Državnim inspektoratom? će Ministarstvo poljoprivrede? Znači vi ste se odrekli svega, da bi se zadovoljilo određene osobe da bi imale tu funkciju faraona, u biti inspektora koji će kontrolirati sve, koji će radit kao što je radio kad je bilo pitanje rudarstva, tada je bio dosta aktivni, ti ljudi su bili po pitanju inspektorata, i koji je interes, u biti ovoga objedinjavanja? Ja sam ovo rekao i kad je bio Zakon, al' je bitno ovo šta sad govorim o deset bitnih Zakona, to jest deset bitnih udruživanja pod jednu kapu Državnog inspektorata, gdje se Agencija, vidim ovdje zaštita životinja, zaštita, i to sve ide pod Državni inspektorat. Dal' može netko od vas objasnit, a ža' mi je šta nije ministar da on pojasni, već ako su morali zadovoljit kadrovsku križaljku i ovo misto Državnog inspektorata osigurati gospodinu Mikuliću, dal' ste vi koordinaciju bar nekako, jer sada postoje određene strukture kako će Ministarstvo poljoprivrede kontrolirat što se tiče Ministarstva poljoprivrede po bilo kojem pitanju. Zaštita životinja, kontrola hrane,

hrvatskog seljaka, hrvatskog sela, gdje se kontrolira samo hrvatski seljak i nameću mu se brojne norme, dok uvozni lobiji uvoze na tone štetne hrane, od krava koje krepaju po klaonicama, to nam uvoze, a našeg seljaka nema više domaćega sira, nema više bakica koje mogu prodati svoj domaći proizvod, nego interesno pogodujete konstantno godinama samo uvoznim lobijima. I danas nemamo više hrvatsko selo, a pošto nemamo hrvatsko selo u 2/3 Hrvatske, nemamo stoke, nemamo domaćih životinja, imamo problem ogroman u državi, da svi poticaji i sav novac iđe kriminalcima, da je išao u prave ruke seljaka, danas bi imali razvijenog seljaka i selo. Jer ja gdje sam rođen i di živim, svi smo imali dvi-tri krave, živili smo, roditelji su radili na nikim mistima, imali smo stoku, to smo prodavali, danas nema ničega jer ste nematli norme da se uništi domaća proizvodnja, a da pogodujete stranim lobijima da bi ispunjali ovakvim izmjenama Zakona kriterije da pogodujete, kadrovske ove križaljke da popunite svojih nezadovoljnika, da bi Andrej Plenković održao Vladu i da bi se moglo nastaviti dalje uništavati hrvatsko selo. 2/3 hrvatskog sela su uništene. Nemamo više proizvodnje mlijeka, nemamo svinjogojstva, nemamo ništa zbog ovakvih izmjena koje opće nisu bile potrebne. Hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Završnu riječ želi održati državni tajnik Tugomir Majdak. Hvala podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici. Evo, zahvaljujem na iscrpnoj raspravi po ovih 12 objedinjenih Izmjena i dopuna Zakona u svrhu, znači, definiranja Konačnog Zakona o inspektoratu i usklađenje sa istim. Evo ovdje je bilo postavljeno određen, određen set pitanja, pa ću na neke odgovorit, nema nekih zastupnika koji su ista postavili odnosno iznijeli neke konstatacije koje ne stoje. Krenut ću sa Zakonom o OPG-u, koji nije bio po hitnoj proceduri, znači, 2018. godine donesen u Hrvatskom saboru već u okviru dva čitanja prvog i drugog čitanja, Zakon o procjeni učinaka propisa je donesen kasnije, prije nego što je već, prije toga je već najavljeno donošenje Zakona o OPG-u i naknadna procjena učinka propisa je definirana i bit će izvršena u sklopu istog. Također, on se provodi, Zakon o OPG-u provodi se, naravno da tome svjedoči desetci OPG-a koji su već sukladno tom novom zakonu izuzeti od ovrha i koji su našli uporište u odredbama zakona. Također, i ostavljen je preliminarni popis prema Hrvatskoj poljoprivrednoj komori na temelju kojeg će se definirati članstvo buduće u HPK-u. 1.1. je donesen Zakon o poljoprivredi, prije toga i nisu mogli biti doneseni Zakoni o upisniku OPG-a odnosno PG-a i ovih dana će isti biti doneseni, to su neki odgovori na postavljena pitanja, odnosno konstatacije da ih razjasnimo ovog prigodom. Također, evo pitanje cijenjenog zastupnika, g. Bulja, po pitanju samog odnosa Ministarstva poljoprivrede i budućeg inspektorata, u uvodnoj riječi sam već naglasio da se što se tiče Zakona o informiranju potrošača o hrani nadležno tijelo za provedbu zakona ostaje Ministarstvo poljoprivrede, a službene kontrole nad provedbom zakona provodit će poljoprivredni, sanitarni, veterinarski inspektori Državnog inspektorata, odnosno ribarski inspektori Ministarstva poljoprivrede. Također, uređuju se uredbe vezane uz nadležnost nad provedbom službenih kontrola koje proizlaze iz Zakona o službenim kontrolama i koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja. Budući da poslove službenih kontrola te veterinarski i sanitarni inspektor Ministarstva poljoprivrede, odnosno Ministarstva zdravstva, od 1. travnja 2019. preuzima Državni inspektorat. Dosadašnji poslovi službenih kontrola koje provode ribarske inspekcije temeljem zakona i dalje ostaje u Ministarstvu poljoprivrede, a višegodišnji plan službenih kontrola izrađuje Ministarstvo poljoprivrede. Apropo buduće koordinacije, znači Ministarstva poljoprivrede, odnosno ostalih ministarstva sa Državnim inspektoratom. Također, što se tiče izmjena Zakona o skladištenju i skladištu za žitarice i industrijsko bilje, s konačnim prijedlogom zakona, slučaj koji ste spomenuli prije 10-ak godina, nije vezan uz ovaj zakon već Zakon o obveznim odnosima, u tom trenutku na uslužno skladištenje je bilo zaprimljeno od strane poljoprivrednih gospodarstava, znači određena količina žitarice, ona je bila utužena i postupilo se po nalogu institucije koje su bile nadležne za taj slučaj. Evo, još jednom zahvaljujem svima na iscrpnoj raspravi i hvala na pozornosti još jednom. E, da, podsjetio me g. Bukarica. Što se tiče, znači Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja, prihvaćamo amandman Odbora za zakonodavstvo.

poljoprivrede, da li vi podržavate zabranu pirotehničkih sredstava kategorije F2 i F3 petardi tokom cijele godine u svrhu zaštite životinja. Dakle, ja znam da to nije zakon koji se tiče vašeg ministarstva direktno, jer je riječ o Zakonu o zabrani pirotehničkih sredstava, ali budući da su toj inicijativi zabrane u cilju zaštite životinja, ali i ljudi i djece, dali već podršku Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao i Ministarstvo turizma, mislim da po tom pitanju i po toj temi Ministarstvo poljoprivrede svakako ima važan utjecaj i može dati snažan doprinos, pa me zanima s pozicije ministarstva, da li mi možete reći da li podržavate tu inicijativu u cilju zaštite životinja, a ako ne, s pozicije ministarstva, koje je vaše osobno mišljenje kao državnog tajnika, da li mislite da bi se u cilju zaštite životinja trebalo zabraniti uporabu pirotehničkih sredstava tokom cijele godine. Hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Odgovor, državni tajnik Majdak. Zahvaljujem cijenjenom zastupniku Đujiću na replici. Znači, da, Ministarstvo poljoprivrede je već ugradilo u Zakon o zaštiti životinja ovaj odnos po pitanju pirotehničkih sredstava prema životinjama, a što se tiče ljudi, to je nadležnost MUP-a. **Petrov, Za repliku se javio zastupnik Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Uvaženi tajniče. Vi jedino što radite u ministarstvu, radite zakone kako kadrovirati, kako te inspekcije nameću npr. da babi dole koja je ispekla 10 litara rakije, oduzmete rakiju, kad prodaje luk ili kapulu koju proizvede, krumpir koji proizvede, nije tu interes sa uništavamo domaću proizvodnju samo inspekcija. I vi ste sad u biti vratili pod jedan inspektorat koji će to sve kontrolirati, naravno, da bi se kadrovski ispunile želje i potrebe vašeg predsjednika stranke. Treba štititi domaćeg proizvođača da kupujemo i pozivati domaće proizvode, a ne pogodovati uvoznim lobijima, štetnu hranu koju uvozimo, hranu koju ne kontroliramo, to je kebab, imamo problema, pa pogledajte što nam prodaju. Pa nitko živ ne zna što prodaju. Pa povećanje broja tumora je zbog toga. A nemamo više domaćih životinja. Vi ste samo napravili terete OPG-ovima i prodaju zemlje 2020. strancima. To je jedini vaš interes i kadrovsko ispunjanje križaljki vašeg predsjednika stranke. S ovim zaključujem raspravu. Glasovat će se kad se steknu uvjeti. Sljedeća točka će biti na rasporedu u 3 sata. Za sat vremena ćemo napraviti pauzu.